A sada prelazimo na iduću točku dnevnoga reda. To je - Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu Podnositelj izvješća je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje temeljem članka 129. i 139. Zakona o mirovinskom osiguranju. Materijal ste primili poštom. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Pitam želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani Srećko Vuković, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je Izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radu i poslovanju za 2013. 2013. godinu koje sadrži već uobičajena poglavlja o stanju sustava mirovinskog osiguranja, međugeneracijske solidarnosti, o ustrojstvu zavoda, njegovim ljudskim potencijalima, informacijskoj tehnologiji, o radu Upravnog vijeća, financijskom poslovanju, portfelju zavoda, te dakako o ostvarivanju prava i radu stručne službe sa tabličnim prilogom. Ukratko možemo reći da je protekla poslovna godina u zavodu bila u znaku novih poslova vezanih uz pristupanje RH Europskoj uniji, te projekata kojima se proširivalo područje elektroničkog poslovanja zavoda. Tu prije svega mislim na zamjenu radne knjižice elektronskim oblikom vođenja podataka o osiguraničkom statusu, te na razvoj sustava e-prijava u zavodu. I kao što je to uobičajeno reći ću par riječi, par brojaka o stanju sustava mirovinskog osiguranja, međugeneracijske solidarnosti na kraju 2013. godine. Nakon što 2010. i 2011. mirovine nisu usklađivane u 2012. su usklađeni po švicarskoj formuli za 206%, a u 2013. dodatno za 2,26%. S obzirom na pad BDP-a došlo je do blagog povećanja udjela mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu. U zavodu je na 31.12.2013. bilo milijun i 191 tisuća korisnika mirovine i milijun i 401 tisuća osiguranika jedan osamnaest. Po prilici smo tu na razini 2012. godine. Od ukupnog broja korisnika 644 000 ili 54% korisnici su starosne mirovine i prijevremene starosne. Invalidsku mirovinu primalo je 305 tisuća korisnika ili 26%, a obiteljsku mirovinu 241 000 korisnika, odnosno 20%. U samoj 2013. godini mirovinu je ostvarilo 49000 novih korisnika od čega 34000 starosnih, prijevremenih starosnih, 3000 invalidskih i 12 000 obiteljskih mirovina što je za 2,74% više u odnosu na 2012. godinu. Nastavljen je, to treba istaći pad broja korisnika, novih korisnika invalidske mirovine prije samo četiri, pet godina. Dakle, tamo 2008., 2009. imali smo 13000 novih korisnika invalidskih mirovina invalidskih mirovina u jednoj godini. 2013. taj broj je smanjen na 2706 novih korisnika invalidske mirovine. Statistika također pokazuje da su u 2013. godini korisnici starosne mirovine u prosjeku imali 32 godine staža, prijevremene starosne 36 godina, invalidske 23, a prosjek svih korisnika mirovina je iznosio 30 godina i on je za tri godine po prilici veći u posljednjih petnaestak godina, dakle povećao se. Prosječna dob kod odlaska u starosnu mirovinu bila je, znači 64 godine i 4 mjeseca, a za invalidsku 53 godine i 11 mjeseci. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju umanjena za porez i prirez iznosila je 2266 kn i njen udjel u prosječnoj neto plaći iznosio je 40,79%. 2012. bio je 39,8%. Najniži udjel bio je 2000. godine 37%. Kada iz ove prosječne mirovine maknemo mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju koje su u posebnom režimu prosječna mirovina tada se diže u udjelu u odnosu na prosječnu neto plaću na 44,4% što je povećanje 1% u odnosu na 2012. godinu. Prosječna starosna je 2500 23, što je 45,4% prosječne neto plaće. Inače u međunarodnim publikacijama kao prosječna mirovina najčešće se navodi prosječna starosna mirovina za puni radni vijek radnika i samostalnih profesija. Dakle, po tom kriteriju sa mirovinskim stažom od 40 godina i više na dan 31. prosinca 2013. takva mirovina iznosila je 4067 kuna ili 73%, njen udjel je bio 73% u prosječnoj neto plaći. Na žalost tih korisnika u Hrvatskoj bilo je samo 12,7%. Dakle, oni koji su cijeli svoj radni vijek odradili i uplaćivali doprinose. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti zavod provodi postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu. U 2013. doplatak za djecu koristilo je 204 tisuće 941 korisnik doplatka za prosječno 383 tisuće djece. Doplatak prosječni za djecu bio je 367,00 kuna po djetetu, a za njegovo financiranje u 2013. utrošeno je nešto malo manje od 1,7 milijardi kuna. Prihodi i ukupni rashodi zavoda bili su uglavnom uravnoteženi i iznosili su 36,59 milijardi kuna. Nažalost, prihodi od doprinosa iznosili su samo 19,28 milijardi kuna ili 52,69% ukupnih prihoda u 2013., a prihodi iz proračuna 17,24 milijarde odnosno 47,13% ukupnih prihoda. U strukturi ukupnih rashoda, rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznosili su 36,12 milijardi ili 98,68% svih rashoda. Troškovi poslovanja zavoda u 2013. su bili za 50 milijuna kuna, odnosno čak za 11,9% manji nego u 2012. i iznosili su 1% ukupnih mirovinskih rashoda. Pri tom su rashodi za zaposlene smanjeni za 43 milijuna ili 13% iz različitih razloga, dakle ukidanjem dodatka za staž prema kolektivnom ugovoru, smanjenje koeficijenta te smanjenja prosječnog broja zaposlenih. Materijalni rashodi smanjeni su za dodatnih 7,65 milijuna kuna a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 13,8 milijuna kuna. Iz toga je vidljivo da dakle svi ovi troškovi poslovanja zavoda iz godine u godinu padaju pa su tako u razdoblju 2012-2014. smanjeni za ukupno gotovo 235 milijuna kuna ili godišnje negdje za 100 milijuna kuna kada se pogleda trošak 2011. U sklopu provedbe mirovinskog osiguranja u zavodu su podnesena ukupno 450 tisuća 133 zahtjeva u 2013. od čega 429 tisuća i 939 zahtjeva u prvom stupnju i 20 tisuća i 194 zahtjeva u drugom stupnju. U zavodu je tako ukupno bilo na rješavanju 501 tisuća i 775 zahtjeva, od kojih je riješeno 451 tisuća 735 ili 90%. Navedene poslove zavod je obavio sa 2,06% manje zaposlenih nego u 2012. i ovdje moram napomenuti da je od 1.01.2011. kada su u zavodu bila 3193 zaposlenika broj zaposlenih evo na kraju 2013. bio smanjen za 246, a na kraju 2014. tu smo negdje po prilici po prilici za 314 zaposlenika manje ili za 10%. Dakle, bez obzira na nove poslove koje smo dobivali u nadležnost prema važećim zakonima na primjenu i provedbu izmijenjenih zakona kontinuirano smo smanjivali i svoje troškove i broj zaposlenih, prvenstveno prirodnim odljevom, odlaskom u mirovinu ali nažalost i odlaskom i kvalitetnih pogotovo mlađih kadrova informatičke struke zbog relativno malih plaća u samom zavodu. Uspjeli smo to naravno uz maksimalno angažiranje unutarnjih rezervi i preraspodjelu poslova unutar zavoda. U 2013. u zavodu je doneseno nekoliko važnih strateških dokumenata, prije svega to je plan restrukturiranja Hrvatskog zavoda za razdoblje 2013-2016. i na temelju toga su donijete i Strategija upravljanja i gospodarenja nekretninama, informacijske sigurnosti, zaštite osoba i imovine, zaštite čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva te akcijski planovi za provedbu navedenih strategija u istom spomenutom srednjoročnom razdoblju. Prema programu rada zavoda za 2013. dovršen je niz projekata vezanih uz provedbu propisa koji uređuju mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti kao i onih koji se odnose na poboljšanje i racionalizaciju dijelova poslovnih procesa. Jedan od najvažnijih projekata u 2013. kao što sam na početku već i spomenuo bio je projekt zamjene radne knjižice elektronskim oblikom vođenja podataka sadržanih u radnoj knjižici. S obzirom da je danom pristupanja Hrvatske EU, dakle 1. srpnja 2013., radna knjižica u dotadašnjem obliku ukinuta bilo je potrebno u razdoblju do pristupa kao i nakon toga osigurati elektronsko vođenje podataka koji su se vodili u radnoj knjižici te od dana pristupa EU zavod vodi i osigurava razmjenu podataka i izdavanje potvrda na temelju evidencija o osiguraničkom statusu. Ovo uvođenje e-radne knjižice zapravo se uklopilo u već definiranu strategiju zavoda usmjerenu na bolje iskorištavanje potencijala elektroničkog poslovanja kroz intenzivno promicanje već postojećih e-usluga odnosno daljnji razvoj novih usluga čije uvođenje u poslovanje planiramo kroz naredno razdoblje u sklopu projekta izgradnje informatičke komunikacijske infrastrukture za elektroničko poslovanje zavoda. U okviru toga u 2013. intenzivno se radilo na razvoju sustava e-prijave u zavodu. To su dakle elektronske prijave, web aplikacija koja korisnicima omogućava prijave i odjave na mirovinsko osiguranje i prijave i promjene statusa. U 2013. smo obavili sve prethodne pripreme da bi to mogli dakle s 1. siječnja 2014. provesti. Promjenom Zakona o mirovinskom odnosno novim Zakonom o mirovinskom osiguranju uvedene su dvije bitne novine, to je prijava i odjava na mirovinsko osiguranje u roku od 24 sata i obveza poslodavca s više od tri osiguranika da prijave podnosi elektroničkim putem. Od dakle prosinca 2013. kada smo u dotadašnjem sustavu imali svega 8% elektroničkih prijava a sve ostalo papirnate sada pri kraju 2014. elektroničkih prijava je 83%. Dakle, vidite koliko je porastao broj elektroničkih prijava. Također, radili smo i na poslovima na uspostavi i proširenju elektroničke razmjene podataka sa državnim i javnim institucijama kao inozemnim nositeljima mirovinskog osiguranja. U srpnju 2013. potpisali smo sporazum o sadržaju i načinu dostave podataka o statusu učenika za vrijeme njihovog redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama na temelju kojih je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa počelo zavodu dostavljati elektroničkim putem podatke o statusu učenika koji su zavodu potrebni za provedbu postupaka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu. Nastavkom pregovora s inozemnim nositelja osiguranja radi razmjene podataka o činjenici smrti korisnika mirovine u cilju sprečavanja nepripadne isplate sklopili smo i primijenili Sporazum sa Slovenijom, dakle tijekom 2013. godine, o sprečavanju nepripadne isplate i praktički dnevno ažurnom utvrđivanju na temelju podataka iz evidencija kod nas OIB-a, kod njih ih njihovih evidencija. Činjenice smrti dakle ne treba nam više nekoliko mjeseci da bi utvrdili da neko u susjednoj ili nekoj drugoj državi izvan RH preminuo ili eventualno onda nakon toga koristi nepripadno isplatnu mirovina. Također, ovaj sporazum u velikoj mjeri smo pripremili i nadam se da ćemo u 2015., nije do nas, uspjeti i primijeniti i implementirati i prema Srbiji, i prema Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori. Tu imamo 105 tisuća korisnika kojima isplaćujemo mirovine, dakle na područje bivše države i tu procjenjujemo da zbog sporosti njihovih sustava obavijesti smrti dostave nam, neažurno dolaze podaci o a onda je to naravno vrlo teško nakon toga utjerivati i povratiti ta sredstava koja nepripadno odu iz Hrvatske. Upravo zbog toga jedan važan projekt kojeg smo izmjena zakonskih propisa poduzeli to je evidentiranje osobnog identifikacijskog broja tzv. OIB korisnika mirovine, taj projekt smo, s jeseni 2013. promijenili, dakle prije toga smo najprije u nekoliko navrata razmijenili podatke sa porezno upravom, sa Ministarstvom uprave, sa MUP-om za one koje nismo mogli pribaviti OIB poslali smo im dopis da nam dostave, nakon toga što nisu, obustavili smo mirovinu za 46 777 korisnika u inozemstvu, i 2809 korisnika u Hrvatskoj. u Hrvatskoj. Zavod je za njih obustavio mirovinu, dobar dio se javio i mirovina je ponovno uspostavljena sa isplatnom zaostataka, međutim još uvijek na današnji dan imao 2969 korisnika iz inozemstva koji nemaju OIB i 77 s isplatom u RH. Za njih sve mirovina obustavljena i pretpostavljamo dakle da su to sve korisnici koji bi najvjerojatnije ili jedan veći broj njih ne pripadno primali mirovinu kroz ovo razdoblje da ju nismo obustavili. Stupanjem RH u EU zavod je postao nadležan za nove poslove koji se odnose na primjenu propisa EU o koordinaciji socijalne sigurnosti vezano uz ostvarivanje prava na doplatak za djecu te na određivanje Zavod provodi tako upravni postupak radi donošenja odluke o zakonodavstvu države članice koja se primjenjuje na osiguranika s izdavanjem potvrde A1 na zahtjev poslodavca ili osiguranika. U prošloj godini izdali smo takvih gotovo 12 tisuća potvrda. Nastavno evo do kraja ove godine još tridesetak tisuća i moram reći da zaista, moram se pohvaliti da takve potvrde u načelu ako je dokumentacija ispravna, korektna izdaju se u roku od 24 sata. Zaključno možemo reći da je po našem mišljenju vidljivo da je iza zavoda još jedna dobra uspješna poslovna godina, svi ključni poslovi obavljeni su u utvrđenim rokovima i predviđenom dinamikom uz smanjenje broja zaposlenih i smanjenje troškova rada stručne U ovom trenutku s obzirom da smo sa izvještajem za 2013. već pri kraju 2014. rekao bih par riječi i onome što sada radimo ili što ćemo raditi neposredno u slijedećem razdoblju tijekom 2015. Vrlo značajni i opsežni poslovi nam predstoje u provedbi Zakona o mirovinskom osiguranju u dva projekta. Jedan je razdvajanje mirovina koje su ostvarene prema posebnom propisu na dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu i dio mirovine ostvarene na temelju staža osiguranja prema općem propisu i korisnicima kojima je dio mirovine dakle određen odnosno ostvaren prema posebnim propisima, zavod će donijeti rješenje o pripadajućim dijelovima mirovine. Također, prevodimo i invalidske mirovine u starosne također temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i tu negdje po prilici oko 90 tisuća korisnika invalidske mirovine koji su navršili 65 godina bit će prevedene u starosnu mirovinu. Naravno mirovina i u jednom i u drugom slučaju i kod razdvajanja, moram to napomenuti, i kod prevođenja invalidske u starosnu ostaje ista. Dakle, ukupni iznos mirovine prije i poslije provođenja ovih zakonskih članaka, zakonski odredbi ostaje ista. Također, naravno tu nam je i ja bih rekao za umirovljenike također vrlo dobra stvar, podizanje ovog odbitka, osobnog odbitka za umirovljenike sa 3400 na 3800 kuna, a zavod se priprema od 1. siječnja, mi smo ti koji vodimo očevidnik zaposlenih osoba sa invaliditetom radi praćenja i ispunjenja obaveze kvotnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom zavod će voditi taj očevidnik i dostavljati podatke dalje Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. U tijeku su poslovi proširenja elektroničkog sustava upravljanja dokumentacijom na 15 novih lokacija u područne službe i urede koji planiramo i završavamo evo s krajem 2014. godine i na taj način tzv. ESUD dakle elektronski sustav upravljanja dokumentacijom bit će primljen, uključen u sve naše područne službe i urede. Evo, dakle i u narednom razdoblju naši prioriteti i dalje ostaju naravno ažurnost, kvaliteta našeg poslovanja jer vezani smo naravno u jačanje administrativnih kapaciteta i edukaciju osoblja za provedbu propisa EU kao nekakvu našu zapravo tajnu zadaću prema našim korisnicima i osiguranicima u uvjetima članstva RH u EU. Hvala lijepo. Toliko. Naravno ostajem otvoren za vaša pitanja. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih zastupnika gospode Linića, Vukšića i Hodžića govorit će uvaženi zastupnik Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. U ime kluba neću se puno zadržavati na izvješću o radu zavoda jel osim riječi pohvale ne samo za kvalitetno izvješće nego prije svega za cijelu aktivnost u 2013. godini gdje vidimo da su i smanjili broj zaposlenih, gdje su smanjili rashode što nažalost nije praksa kod trgovačkih društava kojima upravljamo. Vidimo da se itekako ozbiljno radi. S druge strane vrlo kvalitetna suradnja sa europskim institucijama i prilagodba sada i europskim direktivama, a da ne govorimo što je sve učinjeno na podizanju kvaliteta rada kroz primjenu elektronskih primjenu elektronskih računala i metodologija. Prema tome, osim riječi pohvale mislim da po samom zavodu ne treba više trošiti riječi pa je to i razlog da će klub prihvatiti ovo izvješće. Ali ono što je vrijedno u ovome izvješću, što svakom od nas može poslužiti za stvaranje ocjena to je sustav mirovinskog osiguranja pa ću se ja više na tome zadržati. Ja bih rekao možemo pohvaliti Hrvatsku Vladu jer u teškoj krizi i urušavanju sustava nije smanjivala mirovine i zadržavala je mirovine sa svim negativnim posljedicama na državni proračun. U tom dijelu možemo Vladu pohvaliti, ali ako govorimo da li se Vlada pobrinula da sustav koji nije održiv pokuša mijenjati, popraviti, da izradi strategiju što ćemo učiniti u tom dijelu, nažalost ni jedne jedine riječi od Hrvatske Vlade. A stanje u sustavu je zabrinjavajuće. Pa ću ja samo pročitati brojke koje su alarmantne i koje bi nas zaista morale okrenuti da riješimo taj sustav. Trend osiguranika pada, a trend korisnika raste što znači neodrživost bitke protiv prekomjernog deficita jer je sve manje osiguranika, dapače ovdje vidimo krajem prošle godine milijun 400 tisuća, ovu godinu podaci govore milijun 340, milijun 360, znači 2014. je još gora. Rapidno pada broj osiguranika. Proračun za iduću godinu govori 0,7% manje zaposlenih, znači očekujemo oko milijun i 300 tisuća. 100 tisuća osiguranika u odnosu na kraj 2013. će pretpostavka biti manje, a broj korisnika raste. Ako još uzmemo da će znači padati broj zaposlenih, da mnoge tvrtke se nisu oporavile, očito da će dio njih ne biti na zavodu, nego ubrzano ići ili u prijevremene mirovine ili u prijevremene sa svim negativnim posljedicama ili će pokušati naći rješenje i kroz invalidske mirovine. Prema tome, 48 tisuća i 700 uvodničar napomenuo, skoro 49 tisuća je priljev novih umirovljenika u 2013. U 2014. bojim se da neće biti ništa manje, a u 2015. možemo očekivati i daleko veći broj osiguranika. Prema tome, milijun 190 tisuća umirovljenika ili korisnika dapače ako dodamo i onih koji su skinuti u 12. mjesecu, a vidimo da ih je to negdje oko 26 krajem godine, sad vidim da je rezultat puno bolji, ukupno milijun 217 tisuća korisnika je bilo krajem prošle godine. To je negdje odnos umirovljenika 1,18:1. Kratko rečeno, neodrživi sustav i nešto se mora načiniti u tom dijelu. veće učešće mirovina u BDP-u i došli smo već na 11% BDP-a. Znači, ona politika Vlade ne udar ovih problema i krize prebaciti na umirovljenike diže učešće u BDP-u, ali u isto vrijeme kada govorimo što je to na račun deficita, vidimo da će nam mirovine iz godine u godine dizati deficit državnog proračuna pa ćemo jednostavno siromašiti na nečem drugom. Da li zdravstvu, da li odgoju i obrazovanju, da li u biti na potporama gospodarstvu u bitci za oporavke? Ono što također je zabrinjavajuće u tom dijelu, to je kad gledamo osiguranike i onda ćemo vidjeti da od tih milijun i 400 tisuća osiguranika 46% je mlađe od 40 godina. E sada dolazimo do najvećeg problema. Znači skoro 50% je mlađe od 40 godina ili budimo ono, točni, oni nisu ti koji će dobivati mirovine po generacijskoj solidarnosti, nego će dobivati temeljem vlastite štednje. A što je problem kod vlastite štednje? Kod vlastite štednje je problem da 5% mirovine, plaće koje se izdvaja za osiguranje po vlastitoj štednji nije dovoljno za mirovinu. I vi kad gledate, znači samo čitajući taj podatak, vi već imate 650 tisuća mladih ljudi koji nemaju šanse da će u mirovini moći preživjeti. Jer što znači vlastita štednja? Okosnica mirovine je vlastita štednja, a imat ćemo neku državnu socijalnu penziju, a ne generacijsku …. Znači, mi ovim sustavom jedva odražavamo generacijsku solidarnost, a u biti uništavamo cijeli sustav. Znači, ostaje pitanje da li bi trebali vratiti analizu, inače ja sam protiv toga, ali koja je svrha vlastite štednje? Gdje vidimo vlastitu štednju kad već proizvodimo 650 tisuća siromaha jer neće moći preživjeti od te vlastite štednje? Dapače, ako dodate i 370 tisuća onih koji su od 40 do 50 godina najveći dio i njih su u tom dijelu. Znači, mi u biti sustav ne vidimo i ne vidimo mogućnost održavanja ovakvog sustava. Znači, mi bi trebali ozbiljne analize, Vlada bi se tim problemom itekako morala ozbiljno pozabaviti jer ako mi 5% ne dignemo najmanje na 10%, mi ne vidimo svrhu održavanja sustava vlastite štednje jel proizvodimo blizu milijun novih siromaha siromaha onog trenutka kada uđu u mirovinu. I to su najopasniji podaci koji su nam pred očima, koji nas moraju dignuti na uzbunu i jednostavno pokušati vidjeti što učiniti u mirovinskom sustavu da zadržimo zadržimo ovo stanje u generacijskoj solidarnosti, a da probamo vidjeti opstojnost ovog drugog. Dapače, izdvojeni novci u mirovinske fondove nisu se vratili u radna mjesta, nisu. mi u biti financiranje projekata iz mirovinskih fondova kroz tržište kapitala uopće ne vidimo. Prema tome, izdvajamo novce, novci su nažalost imobilizirani, nisu u nekim hrvatskim projektima u otvaranju radnih mjesta, a s druge strane ti isti ja bi rekao sustavi proizvod nove siromahe i novu bijedu u mirovinskom sustavu. Sve je to razlog da zaista ovi podaci moraju biti alarmantni za hrvatsku Vlada koja analizom mora reći što ćemo. Znači mi bi na bazi ovih podataka morali znati hoćemo li ili nećemo dizati od 5 na 10 vlastito osiguranje osiguranje i vlastitu štednju mladih ljudi. Jer ako nećemo treba utvrditi a koja je svrha održati ovaj sustav iz razloga što je evidentno nećemo imati socijalnu mirovinu ili državnu mirovinu nego ćemo se ponovo vratiti na sustav generacijske štednje, a to znači da ćemo imati ovako visoke mirovine iz i da opet ćemo imati da sadašnji radnici moraju uplaćivati za umirovljenike, a ne štediti za sebe. Prema tome, sustav nam je ugrožen, imamo kombinaciju sustava, a vidimo da nismo u stanju takav sustav koji smo predložili i održati. Najveći problem je iz razloga što prosječna mirovina je samo 2.266 kuna. od te prosječne mirovine nemoguće je živjeti. Tako niska mirovina ne daje ni Vladi a ni nama bilo kakve mogućnosti da nešto učinimo ni za novi novi sustav vlastite štednje, a kamoli za dizanje standarda umirovljenika i to je naš najveći problem. I onda polako dolazimo do toga da je jedino rješenje je

a to znači ovaj sustav ovakva situacija u Mirovinskom fondu zahtjeva vrlo, vrlo značajnu aktivnost Vlade na potpori investicijama i za nova radna mjesta. Nažalost, to ne vidimo u ove tri godine rada Vlada, nažalost ne vidimo ni u državnom proračunu za 2014.a to znači da ćemo itekako u 2015.godini ugrožavati mirovinski sustav i po jednom i po drugom sustavu osiguranja. A što ćemo sa prekomjernim deficitom? Ovdje vodimo polemike da li je deficit 15, 17, 19, 20 milijardi, a mirovinski sustav proizvodi ni manje ni više u 2013. 17,2 milijarde 900. Prema Prema tome ovaj sustav je već blizu 50% sufinanciran iz državnog proračuna u odnosu na uplaćene doprinose. Ono što je evidentno da iduću godinu mi ćemo imati odnos zaista 50-50% jel ćemo pasti na milijun osiguranika u 2015.godini, a rasti će nam broj korisnika mirovina. Ovakve udare na državni proračun gdje vi osiguravate 50% novaca iz proračuna jednostavno znači trajnih 17 milijardi minusa koje minusa, uvijek postavite pitanje kako možete pokriti. Dok imate gospodarski rast taj udar negativni se i može nekako ublažiti, ali sa stagnacijom, sa nultom stopom vi imate stvarnih 17 milijardi minusa, pa tome dodajte 10 ili 11 milijardi kamatu, vi ste došli na 28 milijardi deficita iz godine u godinu po samo dva osnova, mirovinski sustava plus dugovi RH. Pa ja vjerujem da nijedan čarobnjak ne može bez investicija, bez novih radnih mjesta riješiti trajne dubioze od blizu 30 milijardi kuna koliko proizvode samo dva sustava, dugovi i mirovinski sustav. Prema tome, pohvale izvješću ali ovo izvješće ipak je trebala Vlada itekako kvalitetno obraditi, pronaći strategiju i nama dati prijedlog da odaberemo put što ćemo sa mirovinskim sustavom koji je najveći uzročnik poremećaja ili tzv. prekomjernog deficita. Bez toga izvanredan trud zavoda, ali očito u Vladi malo tko to može pročitati. Klub će podržati izvješće. Zahvaljujem kolegi Liniću. Prelazimo na replike. Prvi se javio uvaženi Željko Šemper. Izvolite. **Šemper, Željko (HSU)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Linić, nešto mi tam ne štima kada ste govorili o priljevu novih umirovljenika. Evo točan podatak iz statističkih informacija, u 2013. godini imali smo 48 tisuća 761 novog umirovljenika u toj godini.

godišnji priliv novih umirovljenika oko 10 tisuća jer se u prosjeku svih zadnjih godina primjerice od 2008. do 2013. dobili smo nove 42 tisuće. U prosjeku novih imamo 50 tisuća godišnje

tome ne bih volio voditi polemiku po brojkama jer umiranje umirovljenika znači samo drukčiju kategoriju umirovljenika. Jer jednostavno ako umire umirovljenik pojavljuje se uvijek obiteljska mirovina i netko koristiti tu mirovinu. Prema tome, postoji broj smanjenja za određeni broj ali ne onoliko koliko ih umire. Hvala. Pa ja bih se složio sa većinom vrijednosnih sudova i ocjena koje ste vi iznijeli. Jedino se pribojavam da jednostavno sadašnje recesijsko vrijeme u 7.-oj godini recesije nije vrijeme kada mi više možemo još takav dodatni udar izvršiti zapravo na još onaj dio ljudi koji radi da im se još povećava izdvajanje za drugi stup sa 5 na 10%. Možda je šteta što su zapravo propuštene godine one najveće konjunkture '04. do '07. kada se je to moglo puno bezbolnije a procesi su bili vidljivi, oni se sada samo pogoršavaju tijekom ovih godina recesije. I mislim da, ne znam da li možemo govoriti o mirovinskom sustavu kao uzroku. Ono u ovom trenutku, ono je jedan od generatora i sama struktura sadašnjeg mirovinskog sustava je posljedica, posljedica politika i načina kako je nedovoljno promišljeno zapravo su te politike vođenje tijekom svih ovih prethodnih godina. I slažem se s vama da je zapravo jedini odgovor konačno u radu. Kako god okrenemo u radu i ponovno ću još jedanput spomenuti jednu svoju ideju ili razmišljanje ukupno da zapravo moramo gledati kako da za godine koje dolaze otvorimo mogućnost da se na tržište rada uključi i nekoliko stotina tisuća ljudi koji danas imaju status umirovljenika. Dakle da im se otvori prostor i mogućnost da u određenoj mjeri mogu popravljati svoje prihode kroz uključivanje na tržište rada. Kako? Pa fleksibilizacijom radnog zakonodavstva zapravo je otvaranje mogućnosti ugovor o djelu naravno da nije konkurentan međutim ima raznih drugih mogućnosti razumije./… jedan dio umirovljenika, da mu se otvori prostor da se može u sljedećim godinama, u različitim oblicima uključivati u tržište rada i tako popunjavati svoje prihode kojih će evidentno biti sve manje kako će godine dolaziti. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara uvaženi Slavko Linić. slažem se sa svojim kolegom. Još 2003. godine se prvi puta razgovaralo o tome da se poveća iznos vlastite štednje sa 5 na 8%, prema tome kada usporedimo da je to bila rasprava u krugovima Vlade 2003. danas je 2014. ili pred nama 2015., vidimo da je to 12 godina izgubljenih. Ali u isto vrijeme, budimo iskreni tih 12 godina znači i 12 godina siromašenja svih onih koji su u sustavu vlastite štednje. Ali budimo iskreni jedno od rješenja je smanjenje stope zdravstva, povećanje stope mirovinskog što znači da se to može učiniti. Ali naravno seljenje, financiranje zdravstva na imovinu a to znači da bogatiji plate nešto više za zdravstvo a da se otvori prostor za mirovinski sustav koji je uzročnik ogromnog deficita i u isto vrijeme siromašenja budućih umirovljenika. Prema tome, rješenja ima, najgore je kada Vlada ne želi o rješenjima razgovarati nego imamo status Q pa je problem 6.-godišnja recesija, pa je problem ovo a u biti se rješenja i u takvim uvjetima mogu donositi. **Stazić, Nenad (SDP)** Treća replika poštovani Silvano Hrelja. uvaženi kolega Linić moram reći da je kolega Šemper u pravu jer je on uključio sve ovo što ste vi rekli i obiteljske posljedične mirovine i tako jer inače da je 50 tisuća godišnji prirast mi bi u 10 godina imali 500 tisuća više umirovljenika. Dakle statistika je vrlo precizna. Ono što sam ja želio vama replicirati je vezano uz jednu vašu izrijeku da mirovinski sustav proizvodi 17 milijardi kuna nepokrivenih sredstava kroz doprinose. Mirovinski sustav, koji mirovinski sustav? Dakle mi imamo ovdje javnu ustanovu, javnog osiguravatelja koji više nije onaj klasični osiguravatelj jer mu je sve Vlade, sve politike su mu nametnule određene obaveze kroz posebne zakone, pokrivene ili nepokrivene doprinosima. Dakle 5 milijardi kojih se skupi od doprinosa ne završava u stup generacijske solidarnosti nego ide na osobne račune građana sa vrlo upitnom, sa upitnim sa upitnim učincima nakon 10, 15, 20 ili 40 godina. Dakle pitanje je da li možemo kvalificirati da taj mirovinski sustav proizvodi ili zakoni koje smo donijeli i u ovom Visokom domu. Jer kada bi se gledalo ono što je pokriveno doprinosima u odnosu na ono što se prima nedostajalo bi uvaženi kolega Liniću oko 350 milijuna kuna mjesečno za pokrit ako bi gledali samo one mirovine koje su pokrivene iz rada odnosno iz doprinosa. A ovo drugo imamo posebne propise … …/Upadica se ne čuje./… Da, da, da uvaženi kolega možemo analizirati o tome. Odgovor na repliku poštovani kolega Linić. **Linić, i ravnatelja koji je vrlo jasno poručio da u 2015. godini će se raditi na razdvajanju mirovina da se točno vidi što je to iz rada a što je to po posebnim propisima. Jer recimo ja sam ipak najveći dio svog radnog staža proveo u privredi i u radu. Prema tome, u tom dijelu ćemo vrlo brzo u 2015. godini imati jasne iskaze a što su to mirovine po posebnim propisima za koje eventualno nisu plaćeni doprinosi ili nisu pokriveni radom pa ćemo vidjet. Ali znajte, nije to 17 milijardi ili ako gledate da ste rekli 250 milijuna znači 5 milijardi ili 4 milijarde. Prema tome znajmo da su razlike daleko, daleko veće i sustav je problem jer jednostavno ipak bi bilo u redu da se mirovine pokriju sa doprinosima zaposlenih, neovisno na koji način. i to je bilo vrlo jako opredjeljenje da idemo na dva sustava. Prema tome, morat shvatit 5% što smo odredili da je za vlastitu štednju to je drugi sustav koji nije pod ingerencijom Zavoda za mirovinsko osiguranje, ali smo se tako sami opredijelili. Osnovni problem je da će taj sustav stvoriti nove siromahe jer 5% izdvajanja za vlastitu štednju neće bit ni 50% ove mirovine po osnovu generacijske solidarnosti. To je naš problem. Znači mi smatramo da su sustavi koje smo mi odabrali u ovom Saboru nisu u redu i trebalo bi ih preispitat i vidjet što učiniti jer nećemo samo imat siromahe koje je stvorio ovaj sustav generacijske nego i sutrašnje sa vlastitom štednjom i o tim sustavima treba razgovarati. **Stazić, Nenad (SDP)** Posljednja replika Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Linić, pa vrlo zgodno je kad se raspravlja o ovakvim izvješćima se malo poigrat s brojkama i kad pogledamo u koja dva projekta su u ovom stoljeću hrvatski građani najviše uložili onda su to Hrvatske autoceste i drugi stup mirovinskog, sa točno namjenom što su trebali proizvesti jedni i drugi, s tim da je drugi stup mirovinskog hrvatske građane koštao duplo više nego Hrvatske autoceste. Međutim, zajedno i jedno i drugo u proteklih 12 godina su hrvatski građani financirali sa 100 milijardi kuna. Jedno je trebao biti osnovni infrastrukturni projekt za razvoj gospodarstva Hrvatske, drugo je trebao biti jedna od najvažnijih poluga za razvoj financijskog tržišta preko kojega bi se sutra otvarala nova radna mjesta sve skupa. da li je to to? Puno se priča o monetizaciji autocesta, međutim o ovome što košta duplo više ne priča nitko zato što nema hrabrosti, nema hrabrosti reći što će se dogoditi jer svi znamo da je u ovom trenutku izdvajanje za drugi stup mirovinskog trebalo bit 10%, to svi znamo, da hrvatski građani sutra imaju pristojnu mirovinu. Međutim, čuli ste izjavu ministra danas, veli ako se ne monetiziraju autoceste gorivo će poskupit 40 lipa. Temeljem koje računice? To bi isto bilo priča da je gospodin Vuković danas došao za ovu govornicu i neodgovorno rekao ako se ne poveća izdvajanje za drugi stup mirovinskog 10% umirovljenici za 10 godina će biti na socijalnoj pomoći. Dakle to bi bilo ekvivalent, ali čovjek nije neodgovoran, ne pada mu na pamet to nešto reći. Međutim, u ovom izvješću kad ga pogleda itekako se treba otvorit pitanje drugog stupa mirovinskog, itekako, jer tih 65 milijardi košta Hrvatsku ne samo 65 milijardi, najveći dio tih novaca je uložen u državne obveznice na koje Hrvatska država plaća još 6-7% kamata. Prema tome to košta daleko više. I nemojmo stalno žmiriti i bit nas strah reći što je hrvatska istina koja hrvatskog građana košta strašno puno i zato ću se prijavit za pojedinačnu. Slažem se sa kolegom Šukerom da nemamo odgovora. Znači mi imamo dva sustava, jedan jedva održavamo, taj generacijska, a vidimo koliko su katastrofalne niske, prosječne mirovine i drugi sustav koji nas treba strašiti, zašto, jer ga nismo nadograđivali punih 12 godina. Mi ga nismo dirali, mi smo ga započeli i stali smo 2001. godine na njemu i to je problem koji nas treba plašit, to su sustavi, to su ozbiljne stvari o kojima trebamo govorit. A da ne govorimo da novci koji su dani nisu proizveli radna mjesta jer upravo ti novci koji su izdvajani za drugi mirovinski drugi mirovinski stup je trebao poslužiti za borbu, za proizvodnju, novo radno mjesto, jačanje plasmane, konkurentnost Hrvatske države i hrvatske proizvodnje koja je trebala bit konkurentnija jer se na tržištu postižu bolje cijene za gospodarstvenike. Sve to mi nismo imali i zato bi o tim sustavima trebalo govoriti i slažem se s vama, ne na način da ćemo dignut 40 lipa, ne, poruku ministru Hajdaš Dončiću treba samo jednu poslat. 40 lipa si izvukao iz autocesta prema željeznici, vrati ih nazad nitko se ne slaže da to treba ići za investicije ako on nije uspio monetizaciju i koncesioniranje cesta. Jer ako i treba dignut 40 lipa trošarinu na gorivo onda za mirovinski sustav, a ne za projekte koje on nije u stanju realizirati je nije niti proveo privatizaciju teretnog prometa, niti pokrenuo investicije u Hrvatskim željeznicama. Znači uvijek treba birat što su prioriteti, mirovina uvijek prije nego financiranje neuspješnih trgovačkih društava. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba HDZ-a govorit će uvažena zastupnica Nada Murganić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ravnatelju i zamjeniče, cijenjene kolegice i kolege. Prema izvješću o radu i poslovanju Zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu imamo puno statističkih podataka. Izvješće zaista time obiluje i sigurno će svako od nas istaknuti neke za koje smatra da su zanimljivi i biti će na neki način okosnica i njegove U 2013. godini ono što svi volimo i moramo naglasiti, to je broj od milijun 190 tisuća 815 korisnika mirovine i ono što isto tako svi naglašavamo jer je izuzetno značajan podatak to je omjer odnosno osiguranika i korisnika mirovine i on iznosi 1:1.18. Taj trend rasta broja korisnika mirovine i pada broja osiguranika je prisutan od 2009. godine kada je bio 1:1.30 i on se smanjuje tako da sada imamo upravo ovaj broj, iako je već u 2011. su se ti negativni trendovi zaustavili jer je bio zabilježen blagi gospodarski rast. Obaveznih osiguranika na dan 31.12.2013. bilo je milijun i 400 tisuća 631. I zanimljivo je ono što je već u prethodnoj raspravi bilo istaknuto da ih je u dobi mlađih od 40 godina ima 46,67%, u dobi od 40 do 49 godina 26,72% i u dobi od 50 do 59 godina 22%, 60 godina na više ima svega 4,42% osiguranika. Prema osnovu osiguranja osiguranici su najviše njih 84 zaposleni kod pravnih osoba. Kod fizičkih 7,68, kod obrtnika manje 4,46. I ono što treba istaknuti to je da kod poljoprivrednika osiguranika kojih ima 1,70% već unazad 20-tak godina kontinuirano se smanjuje taj broj i udjel poljoprivrednika općenito u ukupnom broju osiguranika jer je to posljedica i migracija selo – grad i odnosno općenito starenje stanovništva u selima. Broj osiguranika također se od 2008. godine smanjuje sa iznimkama perioda sezonskog zapošljavanja, ali se zato broj korisnika mirovina povećava. I mnogi su razlozi za to. Ono šta volimo istaći to je da gospodarska kriza na to utjecala, budući je prilikom znatnog otpuštanja radnika radnici su koristeći pravo prijevremenog umirovljenja na taj način pronašli na neki način i rješenje svoje egzistencije makar ona bila i umanjena, odnosno minimalna. Također ono što se događa to je posljedica demografskih kretanja da se sada pojavila jedna tzv. baby bum generacija rođena nakon Drugog svjetskog rata. Tada smo imali i rast prirodnog prirasta stanovništva i to je jednostavno generacija koja je sazorila za mirovinu. u 2013. godini ostvaruje se 33644 starosnih i prijevremenih mirovina, invalidskih 12000 i obiteljskih. 12000 pardon to je više za 2,74% u odnosu na 2012. godinu. Ono što je možda isto tako zanimljivo govoriti kada istaknuti kada govorimo o statistici. To su kretanja brojki vezano uz invalidske mirovine koje nakon 2000. do 2009. godine rastu što zbog povećanja dobne granice za starosnu mirovinu, a samim time osiguranici starije životne dobi su na neki način i za realno je očekivati imaju smanjenje i radne sposobnosti. I taj porast je zaustavljen 2009. godine i isto tako je smanjeni porast obiteljskih mirovina. Ono što je bilo možda meni zanimljivo gledati pa istaknuti to je prosječan broj godina mirovinskog staža i godina korištenja mirovine, starosne kojoj je prosjek staža 32 godine koristi se skoro 20 godina i invalidske kojoj je prosjek godina staža 23 godine koristi se 20 godina i 4 mjeseca i obiteljske 28 godina staža. Uživa se, koristi se 17 godina i 3 mjeseca. I najveći broj umirovljenika u dobnoj skupini od 65 do 69 godina i njih je 19,06%. Ono što je dobro to je da se u trend smanjenja udjela mlađih dobnih skupina u umirovljeničkoj populaciji vezano za promjene propisa, vezano za uvjete odlaska u mirovinu. Ono što je sada u prethodnim raspravama znatno isticano to je odnos ukupnog prihoda zavoda iz doprinosa sa osnova mirovinskog osiguranja i on iznosi 52,69% i državnog proračuna koji iznosi 47 I ono što je također istaknuto to treba ponovo govoriti to je udio mirovinskog rashoda u BDP-u koji je porastao na 11%. Radi usklađivanja mirovina sa rastom plaća i potrošačkim cijenama koje su se uskladile i povećale za ukupno 2,08% i taj trend povećanja udjela mirovinskog izdataka u BDP-u je od 2012. rastao od 10,77% do ovih 11%. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i o njoj se govorilo iznosi 2266,29 kuna. Nešto veći je prosjek ako se izuzmu one mirovine koje su ostvarene prema međunarodnim ugovorima i tu možemo zaista svi zajedno se složiti da ovakove mirovine jasno govore o socioekonomskom statusu naših umirovljenika, tim više ako posebno istaknemo da 250 000, dakle njih više čak ima mirovinu koja je niža od 1500 kuna i da su umirovljenici, vrlo velika većina njih često i korisnici raznih usluga socijalnih pomoći i socijalnih naknada. Normalno da je nešto veća prosječna starosna mirovina za puni radni vijek radnika. Međutim, kada dodamo koliki je taj radni vijek i koliki je to iznos i opet bez obzira na što je to veći iznos možemo govoriti zaista o vrlo niskim mirovinama i o vrlo lošem socioekonomskom statusu naših umirovljenika. Ovaj zavod se osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti bavio i provodio postupke ostvarivanja prava na dječje doplatke i ne znam da li je to dobro ili ne ali možda bi bilo i bolje s obzirom na demografsku sliku Hrvatske da je tu bilo i više izdvajanja za doplatke. Ali ako stavimo da su doplatci o patrijalnom statusu, imovinskom statusu roditelja onda to baš i nije dobra želja. Ali uglavnom 367,40 kuna po djetetu je odvojeno za dječji doplatak i ukupno ih je koristilo 383 tisuće 199 djece. Zavod je u 90-postotnom obimu obavio sve pristigle zahtjeve u 2013. godini i u smislu ovog izvješća koje zaista je precizno i obimno izrađeno i u onome što je zavod po obimu posla radio možemo na neki način govoriti da je taj posao zaista kao i ovo izvješće korektno napravljeno. I ono što sam istakla ne nedostaje raznih statističkih podataka ali ono što svi ovdje i u ovoj raspravi očekujemo to su razne preporuke i sugestije kako bi se svi ovi negativni trendovi poboljšali. Da li je to pitanje u ovom izvješću stručnih službi ili nije ali je vjerojatno na svima nama da o tome progovorimo i da se o tome progovorimo i da se o tome dogovorimo. Dakle, uvijek kada se nađe tema na dnevnom redu tema mirovina i mirovinskog osiguranja ne može se zaobići problematika koju prati ta tema, a to su ukupni gospodarski problemi, to je ukupna socijalna slika svih nas a posebno umirovljenika, to je posebno isticana i demografska slika društva. Nepovoljan omjer korisnika mirovina i zaposlenika koji svojim doprinosom pune Mirovinski fond. Male su mirovine, međutim s obzirom na ovakvu situaciju u kojoj već dugo jesmo, a kakvi su pokazatelji i trendovi ne možemo ni očekivati da one budu povećane. I ono što se vrlo često možda neki puta i u dobroj namjeri ističe u javnosti a to je ono mirovine se neće smanjivati ili isplata mirovina je sigurna. U svakom slučaju na neki način prizvuči kao pojačani strah da bi i na ovako male mirovine mogle biti upitne. Svi znamo da je smanjena gospodarska aktivnost i domaća potrošnja. Znamo da je javni dug puno veći nego lanjske godine. Tako da Izvještaj za 2014. godinu u odnosu na ove statističke podatke iz kojih ćemo opet moći iščitavati socioekonomski položaj umirovljenika sigurno neće ništa biti optimističniji niti pozitivniji. Broj zaposlenih nakon sezonskog zapošljavanja i nadalje prelazi 300 tisuća i ono što je isto za ovu tematiku važno naglasiti da je u Hrvatskoj izrazita nezaposlenost mladih koja prelazi 40% i od nas od nas imaju samo Grčka, Italija i Španjolska više nezaposlenih. Podatak da BDP i dalje pada, da je izvoz u padu ovisi o tromjesečju, da je zabilježeno smanjenje realnog prometa na malo pogađa mnoge, pogađa i naše umirovljenike koji osim siromaštva i osim povećanih potreba troškova života imaju još i problema sa svojim zdravstvenim stanjem. Spomenuli smo i baby boom generaciju i ona nas asocira da trebamo zaista govoriti o demografskoj slici RH koja spada u najslabije naseljene države Europe sa najstarijim stanovništvom jer neka područja kod nas bilježe i 24-postotni udio starijih osoba od 65 godina u ukupnom broju stanovnika. I svakako da onda možemo i očekivati ovakve potrebe, odnosno ovakve zahtjeve prema Mirovinskom fondu. Negativni trendovi prirodnog prirasta su također stalno prisutni, a uz to imamo i pojačanu migraciju radno aktivnog stanovništva, stanovništvo u fertilnoj dobi što svakako ne govori o svijetloj budućnosti ne samo vezano za ovu tematiku umirovljenika i mirovina nego općenito. Jer ako se hitno ne poduzmu neke mjere uz ostale i mjere demografske politike, ako se ne osmisli i migracijska politika koja bi bila u svakom slučaju dobra i kvalitetna sve strategije koje smo ovih dana donosili u ovom Visokom domu neće imati tko niti za koga provoditi i realizirati. Zahvaljujem. Za klub Nezavisnih zastupnika prijavili su se Grubišić i Kajin ali nema nijednoga pa gube pravo na raspravu. U ime Hrvatskih laburista – Stranke rada govorit će poštovani Zlatko Tušak.

potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Kada je u pitanju Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu možemo ga samo pohvaliti jer je stvarno napravljeno kvalitetno sa svim mogućim podacima koji su bili relevantni u 2013. godini. I jasno da iz tih podataka možemo i izvlačiti određene zaključke i pratiti trend onoga svega što se dešava u mirovinskom sustavu. Jasno da i taj dio posla je odrađen vrlo kvalitetno kada su u pitanju službe u mirovinskom osiguranju. I ono što je kazano danas sa manjim brojem zaposlenih kvalitetno se odrađuju svi poslovi, pokazuje se i određena efikasnost u tom poslovanju što znači da je i racionalizirano poslovanje, da je ono efikasnije što je u svakom slučaju za pohvaliti taj dio trenda da se ipak mogu napraviti pozitivni pomaci i da oni daju određene rezultate. Jasno taj dio moram posebno naglasiti kad su u pitanju zaposlenici u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da su u 2013. godini došli u situaciju da i njima bruto plaće za negdje 555 kuna, a kad to prevedemo u neto plaće onda je to i negdje od 300 do 350 kuna manjih primanja za znatno veći dio posla koje je obavljalo manji broj radnika i efekti su jasno ovdje prikazani. I sa druge strane za pohvaliti je svakako da u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje negdje oko 77% je zaposleno ženske radne snage i one su taj dio odradile što je i njima za pohvalu u svakom slučaju. Drugo što želim posebno reći a to je pitanje, ovo ovo izvješće nam može poslužiti za podlogu ali je bitno ovo što se prethodnici rekli sustav je dosta upitan i opstojnost ovakvog sustava u budućnosti pogotovo sa ovakvim trendovima što se dešava i tu ima nekoliko stvari o kojima želim posebno ukazati, a i prethodnici su o tome govorili jel imamo jedan sustav koji je kroz dva mirovinska fonda i unutar toga ako uzmemo da određena prava na mirovinu su ostvarene na način onih koji su odlazili u mirovinu sa izdvajanjem u mirovinske fondove gdje su izdvajali 20%, nema nema još onih umirovljenika koji su iz drugog mirovinskog stupa. A danas imamo situaciju kad govorimo o generacijskoj solidarnosti da onda 5% manje se izdvaja sa ovim dijelom kada je u pitanju financijska sredstva, gledajući ukupno vezano za mirovinski fond to je jedna trećina proračuna 36 milijardi koji jesu upitni pogotovo na način gdje vidimo i iz novog proračuna da se planiraju doprinosi da će biti znatno manji negdje oko milijardu kuna će biti manje izdvojeno kada su u pitanju doprinosi, što znači da moramo zadirati iz onih drugih sredstava kada je u pitanju proračun da bi se mogle isplatiti mirovine. Nešto što, kada govorimo i o mirovinskom fondu, a vi ste ovdje i naznačili, a to me na neki način i kopka pa i unutar toga je za razmisliti da li u ovih 36 milijardi treba i da bude isplata dječjeg doplatka od milijardu i 700 milijuna, da li to spada u mirovinski fond? Ja osobno mislim da ne, da bi to trebalo spadati pod nekakvo drugo ministarstvo. Nije problem da to ne treba isplaćivati, ali nekako nije mi isplata dječjeg doplatka da ide iz mirovinskog fonda, nekako ako gledamo negdje u budućnost to mislim da nije dobro, nego bi to trebalo otići pod nekakvo drugo ministarstvo. A jasno onda i u tom djelu kada je pitanje izdatak za mirovine, onda bi malo drugačije se gledalo jel to je milijardu i 700 tisuća kuna manje unutar tih sredstava. No, dobro, kada govorimo o održivosti onda moramo prvenstveno reći mi imamo taj dio trenda da nam stalno pada broj osiguranika, imamo i pokazatelje ove godine da ima sve manje zaposlenih, imamo i pokazatelje da su i plaće pale pa na osnovu toga i izdvajanje u mirovinske fondove su manji i s druge strane imamo ono što sam govorio i ranije da je 15% taj dio koji na neki način servisira one u generacijskoj solidarnosti koji su ostvarili ili eventualno još će ostvarivati mirovine za izdvajanje od 20% kada su oni radili. Da li takav sistem je u ovakvim okolnostima održiv? To je jasno jedno pitanje na koje bi trebali svi skupa vrlo ozbiljno odgovoriti, pogotovo jel ovako zamišljeni sistem i sustav kroz dva ovakva osiguranja on vjerojatno je baziran na onome da je trebalo rasti zapošljavanje, veći broj ljudi da radi i izdvaja za fondove, onda jasno da je i ovaj drugi dio obaveznog fonda koji se kaže da je to na neki način i osobno izdvajanje, i osobna prava svakog pojedinca onda on u takvom slučaju i je održiv, i jasno i uz onaj drugi dio o kojem treba jasno govoriti a to je i to pitanje pada plaća i izdvajanje na osnovu pada plaća pojedinih doprinosa dolazimo u takvu jednu određenu situaciju gdje je to vrlo teško održivo. Pogotovo kad uzmemo i pitanje socijalne situacije umirovljenika onda negdje oko 50% umirovljenika ima mirovinu do 2000 kuna. Ako uzmemo što je to danas 2000 kuna na ovakvu skupoću režijskih troškova, skupoću prehrane i svega drugoga ne možemo uopće ozbiljno govoriti da su to mirovine koje eto preko 555 tisuća umirovljenika prima, što imamo i jednu situaciju da veliki broj umirovljenika i je pod ovrhom ili jednostavno nisu bili u mogućnosti platiti one sve svoje obaveze režije i troškove koje im svaki mjesec Posebno je zabrinjavajući i jedan podatak, a to je pitanje kad govorimo i o onima zaposlenima koji i izdvajaju u mirovinske u mirovinske fondove, to su osiguranici, da negdje možemo reći onih koji stvarno stvaraju i nešto rade, … od 58 tisuća umirovljenika pa 240 tisuća onih koji rade u prerađivačkoj industriji, blizu 100 tisuća u građevinarstvu, to je negdje oko 400 tisuća osiguranika koji stvarno sa svojim doprinosima financiraju. Sa druge strane moramo se vratiti i na onaj dio jako velikog broja, negdje preko 300 tisuća njih koji se financiraju iz proračuna, a to je samo dio novaca koji ne ulazi svježi u proračun nego oni samo se vrte na takav način. I nešto na čemu je gospodarstvo Hrvatske vjerojatno i poleglo kada je u pitanju gospodarska kriza, a to je i veliki broj ljudi zaposleno u trgovini jer se cijelo vrijeme očekivalo kroz sam proračun i poreza poreza na dodanu vrijednost da će on biti efikasni garant punjenja proračuna i servisiranja ovog svega što imamo. Jasno onog momenta kad je pala kupovna moć, onda i taj dio izdvajanja su i imamo ovakvu situaciju da imamo deficit. Ono što bih još posebno pohvalio, a to je pitanje što će se desiti u ovoj godini, a to je da će se preračunati sve mirovine pa ćemo imati situaciju da znademo što što je to stvarno kada je u pitanju starosna mirovina, što je to invalidska mirovina, što je to obiteljska mirovina i sa druge strane one kategorije mirovina koje su po posebnim propisima. Jasno, drago mi je za čuti da se nikome neće smanjivati prava, ali postavlja se pitanje da li će biti dovoljno sredstava u proračunu, pogotovo i na ovu milijardu ako i određene druge stvari zakažu pa ne bude dovoljno sredstava, tada jasno da će upitno biti i kvalitetno isplaćivanje mirovina i to su na neki način i razmišljanje nas Laburista da ozbiljnu temu trebamo otvoriti kakva budućnost sustava kada je u pitanju umirovljenika jer radi se o jednoj trećini građana u RH koji primaju i kojima je to jedini izvor prihoda uvažavajući sve ono što je ranije kazano i na ono na što smo i mi upozoravali, ali pojedinci su rekli omogućiti umirovljenicima da i rade, donesen je takav zakon, svi oni koji imaju punu starosnu mirovinu, imaju šansu da na pola radnog vremena se zaposle, ali bojim se ako gospodarstvo ne krene, ako investicije ne krenu, onda ni umirovljenici ni nitko drugi neće imati šansu za posao i ako ovi trendovi i dalje budu išli ovako, imat ćemo sve manje onih koji će raditi, a to će biti onda katastrofa i za umirovljenike. Inače, samo izvješće, ponavljam, je kvalitetno, podržavamo ga i ono je jedna dobra podloga za raspravu o kojoj trebamo vrlo ozbiljno razgovarati kada je u pitanju mirovinski sustav. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala vama. Silvano Hrelja, replika. Uvaženi kolega Tušak, javio sam se na repliku radi jedne moguće zablude kod gledatelja ili slušatelja ove ili takvih sličnih rasprava. Naime, vi ste u više navrata govorili da raspravljamo o mirovinskom fondu. Mi danas raspravljamo o izvješću Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Njegov fond je državna riznica. Dakle, prije 90-ih to je bio republički fond koji je imao sredstava, koji je imao novaca. Naravno, to u ovim odnosima osiguranika i umirovljenika nije moguće. Dakle, ovdje funkcioniranje ovog Hrvatskog zavoda za mirovinsko je na tekućim transferima, dakle doprinosi ulaze u riznicu i isplaćuju se isplaćuju se za one koji žive od minulog rada, dakle to je taj proces. Zašto reagiram? Zato što me puno ljudi pita tko je pojeo naše novce. Dakle, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije kasica prasica, nije štednja, nije nikakva štedokreditna zadruga. Oni izračunavaju, bave se pravima umirovljenika i osiguranika. Dakle, mi u Hrvatski zavod za mirovinsko ne uplaćujemo da nas čeka novac nego uplatom doprinosa isplaćuju se mirovine umirovljenicima, a mi stvaramo razinu svog prava kada mi odemo u mirovinu. Dakle, bitno je ovo 10 puta, 100 puta ponoviti da ljudi nemaju očekivanja od ovog zavoda. Inače, i ja se pridružujem pohvalama, ali za jednu pohvalu nisam. Ne bih hvalio ravnatelja da je toliko smanjio troškove jer je obim posla u Hrvatskom zavodu sa manjim brojem ljudi povećan. To zaslužuje povećanje plaća i povećanje prava zaposlenih. Hvala lijepa. Hvala. Posebno se pridružujem ovome što ste rekli da su zaposlenici u Hrvatskom zavodu zaslužili da ih se nagradi jer su puno više radili i kvalitetnije su radili sa manjim brojem izvršitelja i tu se potpuno vama i vašoj diskusiji i jasno, ja se ispričavam javnosti, a i vama, ali … je riječ u razgovoru kada se govori o fondu, ja sam je tako i koristio na normalni način, ali jasno da se ovdje znade da je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i kad govorimo o generacijskoj hvala vam što ste me ispravili. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Ravnatelju zavoda sa suradnikom, kolegice i kolege. Predmet ovog izvješća je obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti i rad Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. I odmah na početku dakle da kažem da će klub SDP-a podržati izvješće o radu i poslovanju HZMO za 2013.godinu i ja ću se upravo pridržavati ovog izvješća koje je uistinu kvalitetno napravljeno i kojeg treba podržati i pohvaliti. Osvrnut ću se na neke podatke za koje smatram da su važni i koji su možda već i rečeni ali nije loše da ih se još jedanput ponovi. Činjenica je da je nastavljen trend rasta broja korisnika mirovina i pada broja osiguranika

što je jednako omjeru u 2012.godini, a u 2009.godini taj omjer je bio 1:1,30 odnosno u 2010.godini 1:1,23 itd. U 2013.godini mirovine su usklađene ukupno za 2,26%, a udjel mirovinskih rashoda u BDP-u porastao je na 11%. Udjel mirovinskih izdataka u BDP-u u 2009.godini iznosio je 10,67%, a u 2010.povećan je na 10,96% što je posljedica povećanja broja umirovljenika isplate dodatka na mirovine i smanjenja BDP-a u tom razdoblju. Udjel mirovinskih izdataka u BDP-u u 2011.godini blago se smanjio na 10,77% unatoč povećanju broja umirovljenika za približno 1% u odnosu na prethodnu godinu što je posljedica ne usklađivanja mirovina tijekom 2010.i 2011.godine. Naime, u skladu sa Zakonom o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2011.godine mirovine i mirovinska primanja u 2011.nisu usklađivana, a od 1.siječnja 2012.ponovno je uspostavljeno redovito usklađivanje mirovina dva puta godišnje prema rastu plaća i potrošačkih cijena ukupno za 2,06%. Pa se unatoč usporavanju rasta broja umirovljenika udjel

Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2013.godine umanjena za porez i prirez iznosila je 2.266,29 kuna, udjel te mirovine u prosječnoj neto plaći u RH iznosio je 40,79%, a prosječna mirovina bez mirovina ostvarenih perma međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju iznosila je 2.466,80 kuna ili 44,40% prosječne neto plaće odnosno povećan je udio prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći za približno 1% u odnosu na 2012. Prosječna starosna mirovina iznosila je 2.523,38 kuna ili 45,42% neto plaće, a prosječna starosna mirovina bez mirovina ostvarenih prema međunarodnim ugovorima iznosila je 2.791,18 kuna ili 50,24% prosječne neto plaće. Prosječni mirovinski staž korisnika starosne mirovine iznosi 32 godine, korisnika prijevremene starosne 36,korisnika invalidske 23, a prosjek mirovinskog staža svih korisnika mirovine iznosi 30 godina odnosno u posljednjih 15 godina povećao se za 3 godine. Udjel korisnika mirovina s navršenim mirovinskim stažem od 40 godina i više blago se povećava i 31.12.2013.iznosio je 12,78% dok je recimo 2012.iznosio 12,35%. U 2013.prosječno korištenje starosne mirovine iznosi 19 godina i 7 mjeseci, 7 mjeseci duže nego u 2012., invalidske 20 godina i 4 mjeseca, a obiteljske 17 godina i 3 mjeseca. tisuća 815 umirovljenika u koji broj su uključeni korisnici mirovina Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Hrvatskog vijeća obrane njih 664 tisuće 165 korisnici su starosne mirovine. Prema navedenim kriterijima starosna mirovina određena na temelju mirovinskog staža od 40 i više godina na dan 31.12.2013.iznosila je 4.067,21 kunu. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu. U 2013.godini doplatak za djecu koristilo je prosječno 204.941 korisnika za prosječno 383.199 djece. Doplatak za djecu iznosio je prosječno 367,40 kuna po djetetu, a za njegovo financiranje u 2013.utrošeno je ukupno milijardu Ukupni prihodi zavoda iznosili su 36,595 milijardi kuna, a rashodi 36,604 milijardi kuna, rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznosili su 36,120 milijardi kuna, su 36,120 milijardi kuna, rashodi za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja planirani su unutar razdjela Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Na kraju 2013.godine u zavodu je bilo zaposleno 2.947 zaposlenih odnosno 62 manje nego na kraju 2012.godine što znači da je sve navedene poslove zavod i dalje i to vrlo kvalitetno obavio sa 2,06% manje manje zaposlenih nego u 2012. Ovo izvješće je korektno napravljeno, a s obzirom na obim posla koji Zavod za mirovinsko osiguranje provodi, a tu ima još puno poslova koji su uspješno obavljeni u 2013.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani ravnatelju sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te stanju mirovinskog sustava na temelju generacijske solidarnosti za 2013. godinu. Iz izvješća vidimo da je i u 2013. godini nastavljen trend smanjenja omjera između osiguranika i umirovljenika. Dok je '90.-tih godina omjer bio 1:3, '98. se prepolovio na 1, da bi u 2013. prema ovom izvješću pao na dosad najniži omjer 1:1,18. No kod ovog izračuna moramo uzeti u obzir da smo 31. 12. 2013. u Mirovinskom zavodu imali 26, gotovo 27 tisuća umirovljenika bez OIB-a kojima je obustavljena isplata mirovine i nisu uračunati u ukupan broj umirovljenika.

Najveći je problem i posljedice za mirovinski sustav Republike Hrvatske možemo reći prava havarija nastala je do '99. godine kada je izgubljeno

Usporedimo li broj osiguranika na kraju '99. i na kraju 2013. vrlo jasna je stagnacija o broju zaposlenika zadnjih 15 godina. Isto tako već 6 godina stagniraju i prikupljeni doprinosi na razini od 19 milijardi kuna. Drugi problem je što veliki broj mirovina nije pokriven uplaćenim doprinosima, ima dosta generacijske solidarnosti, dosta socijale, previše povlastica i još uvijek značajnih posljedica sive ekonomije odnosno neplaćanja doprinosa. Nepovoljni omjer osiguranika i umirovljenika kao posljedica premalog broja zaposlenih, demografsko stanje stanovništva, još uvijek postojeće nepravde u Zakonu o mirovinskom osiguranju između dviju generacija umirovljenika i ova dugotrajna kriza najveći su problemi hrvatskog mirovinskog sustava. Izlaz iz tih problema stalno se traži u reformama i restrikcijama u mirovinskom sustavu a najveći problemi su izvan njega u našem gospodarsko-ekonomskom sustavu. Kod nas se stalno povlači tvrdnja kako u Republici Hrvatskoj ima previše umirovljenika, kako se previše troši na mirovine a često se mirovine svrstavaju u socijalna davanja što po svojoj visini čak i jesu ali one su ipak zarađene dugogodišnjom uplatom doprinosa. Udio ukupnih rashoda za mirovine u Republici Hrvatskoj je 11% BDP-a što je na razini prosjeka u članicama Europske unije, Slovenija primjerice ima 11,7. Republika Hrvatska ima vrlo nizak udio mirovina u prosječnoj plaći, stalno se kreće oko 40%. U odnosu na Hrvatsku zanimljivo je da Slovenija u prosjeku ima veće plaće za 26% a mirovine čak za 91%. Mađarska ima manje plaće za 49% a veće mirovine za 13%. Ove komparacije sa susjednim državama pokazuju da je vrednovanje minulog rada u Hrvatskoj ispod dostojanstva generacija i generacija umirovljenika koji su između dva rata gradili gradili državu, imali male plaće i skromno živjeli i od siromašne poljoprivredne zemlje izgradili srednje razvijenu industrijsku državu. U prosincu 2011. prosječna mirovina prema ZOM-u iznosila je 2 tisuće 108 četiri kune što je bio udjel u prosječnoj plaći 39,81% a u prosincu 2013. iznosilo je 2 tisuće 266 ili 40,79% udjela u prosječnoj plaći. A to povećanje je rezultat usklađivanja mirovina od 2,26% 2013. godine i manjeg broja umirovljenika zbog OIB-a umirovljenika sa nižim mirovinama. Jedan od većih problema mirovinskog sustava je broj korisnika invalidskih mirovina koji je ipak značajno usporen u zadnje 4 godine. U prvim godinama krize 2008. i 2009. godine bio je pravi stampedo odlaska u invalidsku mirovinu. Godišnje po 13 tisuća umirovljenika a nakon otkrivanja afere doktora Rubale i kupovanja mirovina broj se invalidskih mirovina smanjio 5 puta pa je u 2013. iznosio svega 2706. I tu moram spomenuti jednu anomaliju zakona invalidske mirovine sa najnižim prosječnim stažem od 23 godine su po godini radnog staža najpovoljnije od svih vrsta mirovine pa i od korisnika privremenih mirovina koji je imao najduži staž od od 35,5 godina a najniži iznos mirovine po godini staža. U odnosu na 2012. u 2013. su povećani ukupni rashodi za mirovine za 872 milijuna zbog usklađivanja mirovina od 2,4%. Najveći rast rashoda zabilježen je kod naknade iz državnog proračuna za drugi stup za 14% i kod dodatka od 4 do 27% za 13%. Kod još jedne vrste mirovina postoji određena nepravda a to su obiteljske mirovine. Svaki peti umirovljenik a više od 90% su to žene je u obiteljskoj mirovini koja u prosjeku iznosi 1894 kune. Iako se u Republici Hrvatskoj pomalo sve usklađuje sa direktivama Europske unije, u ovakav problem Europska unija se ne miješa. Sve je donekle dobro dok bračni par prima makar i manje dvije mirovine, problem je kada jedan partner umre i ostane se samo na jednoj mizernoj mirovini. U Njemačkoj preživjeli partner zadrži svoju mirovinu i dobije dio do 60% mirovine umrlog partnera. S pravom se korisnici obiteljskih mirovina pitaju bez obzira na krizu kada će i u Republici Hrvatskoj doći ova pravednost pa makar i u manjem postotku jer u pitanju je 227 tisuća ili 19% umirovljenika koji teško preživljavaju sa prosječnih 1927 kuna. Iz ovog izvješća se vidi koliko je zavod unaprijedio komunikaciju s umirovljenicima i osiguranicima i koliko je bilo opravdano osnivanje korisničkog info centra, s nizom mogućnosti pristupa aktualnim informacijama putem info telefona, internetskih stranica zavoda te pisanim i elektroničkim putem. Tako je internetsku stranicu zavoda posjetilo približno milijun ili 28% više u odnosu na 2012. godinu. Pregledano je oko 7,7 milijuna stranica ili 20% više. U 2013. lozinku za pristup korisničkim informacijama zatražilo je 106 000 ili 49% više u odnosu na 2012. Te stranice koristili su uglavnom osiguranici pred mirovinom koji su na taj način mogli provjeriti svoj staž i plaću te na jednostavan način dobiti informativni izračun svoje buduće mirovine. Osobno mogu pohvalit trud i sve rezultate djelatnika zavoda, a posebno onih koji takoreći proizvode statističke informacije koje izlaze kvartalno i daju vrlo detaljne informacije kako o osiguranicima, a tako i o umirovljenicima. Svrha mirovinskog sustava je ekonomska i socijalna sigurnost umirovljenika, a cilj svake mirovinske reforme daje primjerena mirovinska primanja i daje dugoročnu održivost mirovinskog sustava. Najveći je problem kako postići tu ravnotežu između svrhe i ciljeva. Sigurno je jedno, da bi stabilizaciji mirovinskog sustava pridonijelo sve ono što mi svi znamo i želimo da nam se što prije dogodi: veći broj zaposlenika, a time i više uplaćenih doprinosa, kao posljedica investicija, nove proizvodnje, rasta gospodarstva i BDP-a, no to je još kako danas izgleda daleki put. Pa da zaposlimo i svih ovih 313 000 omjer bi se znatno popravio ali ne još toliko, došao bi do 1:1,44. To je negdje na razini '99. godine. Te želje koje imamo bile bi barem malo pridonijele ostvarenju ciljeva svih umirovljenika, a to su bolje mirovine dostojne za život u trećoj dobi. Hvala. U ime kluba HDSSB-a kolega Boro Grubišić.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospodine ravnatelju sa suradnikom. Neću biti opsežan i dugačak kao moji prethodnici, oni su zapravo sve i rekli i mislim da nema puno razloga da ne budem u ocjeni ovako da kažem, blagonaklon u ocjeni izvješća ovog kojeg ste nam podnijeli, dakle izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda, a ne fonda kako kaže gospodin Hrelja za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu. Najprije bih zapazio ili pak pohvalio da je ovo izvješće na skoro 90 stranica pisano osmicom čini mi se i da ovako bez naočala teško ga je i čitati ali je vrlo, dakle da je pisano 12-icom bilo bi 150 stranica, ali je tako dobro statistički obrađeno da zaista svatko radoznal može vrlo dobro ući u svaku poru ovoga izvješća, pa i rada HZMO-a. U toj statističkoj U toj statističkoj opsežnosti ja sam pronašao nekoliko podataka, a neke i nisam pronašao pa ću gospodina ravnatelja zamolit da nam objasnit što se dogodilo.

iznos kuna od otprilike 100 ili preko 100 milijuna za isplatu nepripadnih mirovina. Sad sam uporno tražio, uporno sam tražio Znam da se vode sudski sporovi ili pak i pokušaj izvansudskih nagodbi za onima koji primaju nepripadnu mirovinu kako bi vratili ono što im ne pripada ili pak sudski putem utuživalo. Pa me zanima je li to posljedica dakle da nema te brojke u ovom izvješću, dakle da nema više ni nepripadnih mirovina, ni tog iznosa od 100 milijuna. Da je Pravna Da je Pravna služba Mirovinskog zavoda uspjela istjerati mak na konak ili na čistac kako kaže, na čistinu ili se pak radi o tome da je ona odredba kojom se tražilo da svi oni koji primaju mirovine i u inozemstvu poglavito donesu ili prikažu OIB, da je također donijela određeni rezultat jer znamo da je takvih bilo oko 150 000, a da njih oko 12 ili 13 tisuća nije pribavilo OIB. pribavilo OIB. Time su zapravo isključeni ili pak nisu u sustavu Zavoda za mirovinsko osiguranje što znači zapravo da nema ni mirovine ako nema OIB-a. Sad evo možda će bit dobro da nakon mene nam to objasnite, dakle što je razlog tome, uspješnost Pravne službe ili pak ovaj OIB gospodina Šukera, moramo ga pohvalit što je to uveo, koji je proizveo možda ovakav efekt. S obzirom da on dobacuje ja ću evo ovako to reći. U izvješću je razvidno da je broj zaposlenih u Zavodu za mirovinsko osiguranje smanjen u odnosu na 2012.godinu, dakle sa 3009 na 2950 otprilike, što što iznosi oko 2% Dakle, oko 60 zaposlenika manje, a da je posao koji je napravljen i opseg posla koji je napravljen zapravo obiman i da je u neku ruku i veći negoli ranije. Ono što je opet žalosno iz godine u godinu što ponavljamo to je odnos broja umirovljenika prema broju zaposlenika ili ako pak kažemo obrnuto onda je to evo za 2013. došlo na 1,18 zaposlenici, zaposlenici, govorim o zaposlenicima ili oko milijun i 400 tisuća prema jedan ili milijun i 200 i još nešto tisuća da sad ne ulazim u sitne brojke. Ali evo. Netko je ovdje spomenuo u raspravi da je primjer dr. Rubale koji je znamo, dakle izravno je spomenuo i ime i taj slučaj koji je u javnosti također, u medijima zauzeo puno prostora doprinio je i tome da je smanjen broj invalidskih mirovina. Ma ne, smanjen je broj lažnih invalidskih mirovina i oni koji su tim putem i tim načinom ostvarili takve mirovine, a ne pripadaju im zapravo. Tako da, iako mislim da možda ima prostora i još možda dr. Rubala i nije jedini doktor ili pak netko drugi u lancu koji se krije i koji je kao što bi rekli Zagorci skrivečki, a da takvih pojava možda ima i još. Također je bilo govora o tome da na žalost čini mi se da je to u Hrvatskoj samo jedna iluzija ili pak nekakva nada da bi nakon što bračni partneri koji žive u umirovljeničkom da kažem braku i jedno od njih napusti ovaj svijet da drugo uživa barem 60% njegove mirovine što bi jasno popravilo krvnu sliku, odnosno novčanu situaciju i financijsku situaciju onog preostalog partnera u tome. Ja sam u nekoliko navrata ovdje sa ove govornice u Hrvatskom saboru apelirao da im se barem hajde da kažem, ono što možemo utvrditi točno a to je televizijska pretplata, odnosno pristojba koja iznosi 80 kuna kad su obadvoje živi smanji ili prepolovi barem za 40 kuna kada jedno od njih umre što bi bilo hajde nekakav dobar gest prema upravo ovoj situaciji gdje dvoje umirovljenika živi. Jedno ima 2 i pol, jedno 1 i pol kuna ili ne znam ni ja što, onda je to bitno manja primanja. Nema nikakvoga dodatka na onog drugog koji je umro, ali eto možda bi mogli evo barem pokazati jednu volju ili početnu volju. Jasno da nije za to odgovoran Zavod za mirovinsko osiguranje, ali ukupno Vlada i država mogli bi utjecati na to da se barem u televizijskoj pretplati, dakle prepolovi televizijska pretplata. Ali eto, to je jedan ovako, moja ideja i prijedlog koji ovdje iznosim ponekad poglavito kada je ravnatelj Hrvatske televizije, glavni ravnatelj ovdje, ali od toga nema ništa od od ravnatelja Hrvatske televizije. Ja ne bih ponavljao sve ono što je iznešeno u ovom izvješću, zaista je vrlo opsežan, dakle statistički materijal i podaci. Tu se može vidjeti prosječna dob, broj umirovljenika po dobi itd. Ono što je netko zapazio da je u strukturi zaposlenih u mirovinskom osiguranju 77% osoba ženskog spola. Evo sad nemamo ovdje onih koji se uvijek bune u vezi toga, a nema ni onih koji bi kao muškarci rekli pa mi smo diskriminirani za to. Ovo je malo pošalica. Dakle, 77% osoba ženskog spola je zaposleno u Zavodu za mirovinsko osiguranje što je vjerojatno veliki. Ja nemam ništa protiv da se razumijemo iako sam muško, tako kažu ali kada imamo rasprave takve vrste onda ćemo dobro zapamtiti ovaj podatak o mirovinskom osiguranju, odnosno službama mirovinskog koje imaju 77% žena pa ću reći, pa dobro hajmo ravnopravnost i u tome ako treba i u broju muških zaposlenika u Zavodu za mirovinsko osiguranje. To je ono što sam primijetio u materijalu, a evo ovim nepripadnim mirovinama morat će nam, možda će mi ravnatelj objasniti. Meni je u svakom slučaju drago da se ta brojka više ne pojavljuje u ovom svakogodišnjem statističkom izvješću, a do sada je to bilo dakle ako uzmemo od '92., '93. kad je nastala Hrvatska država i ranije, ali kad je hajde ustrojen ovaj zavod onda bi to po sto milijuna kuna 20 godina to je 2 milijarde kuna. A Lalovac diže sad 3 milijarde kuna zajma. Da smo imali tih svake godine po 100 milijuna i štedili imali bi sad 2 milijarde kuna, ali nema ih. Zbog toga me zanima kako je to riješeno i bit ću prezadovoljan ukoliko je to zaista riješeno i uz to objašnjenje. I eto, klub HDSSB-a će podržati ovo iscrpno izvješće koje je čini mi se realno bez ikakvih da kažem grešaka, jer ne da se ništa iščitati što bi bilo protivno razmišljanju HDSSB-a. Hvala lijepo. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, poštovani ravnatelju. U ime kluba Hrvatske narodne stranke odmah da kažem da ćemo mi podržati ovo izvješće i naravno pridružujem se u ime kluba svima koji su rekli da zaista izvješće i kvalitetno, dobro strukturirano. I uvijek treba ponoviti da ovo jesu primjeri na koji način se i rade izvješća neovisno da li se radi o nečemu šta teži da to tako kažem 36

tisuća građana. Svako izvješće mora bit strukturirano na jedan ovakav način koji se dostavlja u Hrvatskom saoboru. U ime kluba HNS-a htio bih u biti istaknuti dvije, tri činjenice koje se iz ovog izvješća iščitavaju. Dakle, naravno da racionalizacija, što smanjenje rashoda, što kroz smanjenje zaposlenih u biti pokazuje efikasnost ne samo racionalizaciju u pristupu rada Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. A isto tako ono što je politička poruka ove koalicije koja se da iščitati iz ovoga izvješća a to je da su u 2013. mirovine usklađene ukupno za 2,26%. Isto tako da je prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2013. umanjena za prirez i porez iznosila 2226,29 kuna a u 2012. je bila 2184, da je udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio 40,79% u odnosu na na 2012. kad je bio 39,81 što znači porast. Da je prosječna starosna mirovina iznosila 2523,38 kuna u odnosu na 2391 kunu u 2012. godini i da je to u biti udjel u prosječnoj neto plaći 45,42% a 2012. je bio 39,81%. I eto još jedan podatak, a da je odnos između korisnika i osiguranika ostao isti. Politička poruka je da je ova koalicija ono što je obećala to i provodi, a to je da standard koji može s obzirom na uvjete, s obzirom na deficit održati i pridržavati se i zakona i preuzetih obaveza i preuzetih obećanja ono što je isto jedna politička poruka. A ono što treba naravno ponoviti, a to je da od 36 milijardi i 528 milijuna 489 tisuća 405 kuna prihodi od doprinosa su 52% odnosno 19 milijardi i 281 milijun. 17 milijardi i 247 milijuna 441 tisuću 791 kunu ide iz proračuna jel. Naravno to je uključeno i obveze države za mirovine po posebnim propisima, povoljnim uvjetima itd. Ali realno onaj problem koji smo slušali i u ime klubova, drugih klubova u ovom Hrvatskom saboru je problem da je to iznos koji je veći od deficita. I onaj problem koji imamo sa velikim brojem nezaposlenih bolje rečeno radno aktivnog stanovništva koje ne radi to je onaj ključan problem gdje smo na dnu EU, je problem zbog čega u biti moramo iz proračuna ovoliko izdvajati jer nema tko i nema mogućnosti da se kvalitetnije puni. Sigurno da jedan dio potreba i mogućnosti koje imaju umirovljenici mlađi, mlađe držim za sve one od 65 godina držeći se da ako je 65 godina ono što se ide redovno u mirovinu, je mogućnost njihovog uključenja u rad zadržavajući mirovinu. Puno toga i u ovoj sljedećoj godini imamo i povlačenje sredstava, negdje 500 milijuna kuna iz europskih fondova i 500 milijuna iz Proračuna RH za zapošljavanje mlađih od 30 godina. Ali sigurno da Vlada treba sagledati i činjenicu da jako puno iskustva, jako puno znanja, jako puno energije, mogu reći i mladosti i elana ugrađeno starije dobi ali i umirovljenika ali ne onih iznad 65 godina može biti kvalitetno i stimulativno iskorišteno a samo njihovo uključivanje i oslobađanje od određenih davanja kroz njihov rad dodatni u biti stvara određenu i dodanu vrijednost i doprinosi kvaliteti i razvoju. Jer koliko nam je želja i namjera da što prije i više uključimo mlade stručnjake u rad isto tako iskustvo, mentorstvo i onu kreaciju i znanje i volju u prvom redu za radom ljudi koji su umirovljeni često i prisilno još od '90-ih godina u navodnike je stimulativno je nešto što ova zemlja treba iskoristiti. Jer svako znanje svake osobe je iznimno vrijedno i svako znanje doprinosi ne samo zadovoljstvu te osobe da bude dio nečega što se stvara, dio društva, da on bude značajan i vrijedan u onom smislu najvrednijeg a to je i kreacije i ono što može dati ovoj zemlji nego i u smislu općeg napretka. Zaključno, podržavamo ovo izvješće uz ovih par napomena, sugestija i potreba jer jako je puno mlado umirovljenih naših građana i građanki i njihovo znanje nije iscrpljeno i njihova potreba i želja nije dovoljno iskorištena. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Silvano Hrelja. Ne znam koincidencija ili ne ali vi ste nam gospodine ravnatelju na vaš 92. rođendan poklonili izvješće koje ima bez zadnje stranice točno 92 stranice sa prilozima. Trebali ste to i napisati ali u svakom slučaju koristim priliku da čestitam i 92. rođendan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje što često zaboravimo da je taj zavod ili njegovi prethodnici izgradio mnogo toga što generacije u ovoj zemlji uživaju što je možda i propalo ali sigurno je ostvarilo određene funkcije u određenom vremenu. Sjetimo se da je ovaj zavod gradio i domove zdravlja i domove umirovljenika i da je posuđivao novac gospodarstvu u vremenu kad je bilo 6 osiguranika na jednog na jednog umirovljenika i da u suštini samo zadnjih 20 godina su rashodi veći od prihoda uvaženi bivši ministre, da zadnjih 20 godina rashodi ovog zavoda su veći od prihoda, a svih onih prethodnih 72 godine su bili veći prihodi od rashoda. Prema tome, sigurno da institucija o kojoj danas govorimo, a govorimo o izvješću o radu javne ustanove, ne državnog zavoda, nego javne ustanove Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje čiji su stvarni vlasnici osiguranici jer oprostite i vaš i moj doprinos koji se isplaćuje plaća je moja bruto plaća i zavod se izgrađivao i funkcionira iz tih doprinosa nemojmo to zaboravit bez obzira ko upravlja imovinom svog tog zavoda, bez obzira da li je to u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, državnom imovinom, ali to je jednostavno tako. Dakle, prema tome moramo sa puno pažnje govoriti o jednom živahnom starčiću, ali da je živahan vidi se i iz izvješća ne samo o održivosti sustava, jer održivost mirovinskog sustava ovdje je opisana na 14 stranica. I niko se baš nije osvrnuo o stanju ljudskih potencijala, o tome sve što se radi na planu informatike, odnosno dostupnosti građanima, niko nije rekao koja je to razlika između HZMO-a i mirovinskih fondova? U mirovinskim fondovima drugog stupa ljudi rade s novcem, a u HZMO-u 3 tisuće ljudi radi sa ljudima i izračunava i objašnjava im njihova prava, uključuje ih, isključuje iz svijeta rada itd. Ok, dobro vi ćete imati priliku pa ćemo si replicirati slobodno, nije nikakav problem. Dakle, hoću reći, ovdje se radi sa ljudima kažem uz sve ono što je ravnatelj rekao da su uspješno obavili, a jesu tijekom svih ovih godina, naročito protekle godine jer su u veoma kratkom vremenu morali aplicirati cijeli sustav za novi Zakon o mirovinskom osiguranju, dakle doživio je cijeli sustav dosta promjena. Onda na neki način nisam zadovoljan s time što su za razliku od drugih javnih poduzeća i ustanova gdje su poprilično ostala poprilično ista prava za zaposlene, nisam zadovoljan s time da su zaposlenici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za veći angažman plaćeni manje, to baš nije fer. Kad bi to bio trend i kad bi to bilo za sve jednako u Hrvatskoj, ok, složio bih se, ali siguran sam da nisu svi tako postupili. Vama svaka čast, još jednom čestitke svim zaposlenima na poslu koji su odradili, ali to nije baš fer prema njima. Vama zahvaljujem radi još jedne stvari, naime, klub HSU-a je u raspravi tijekom ove godine u raspravi o izvješću za 2012. zatražio Hrvatskog zavoda za mirovinsko izvješće o stanju poslovnih prostora službi ureda i ispostava u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koje su po cijeloj Hrvatskoj. Svaka malo veća općina, odnosno svaki ozbiljan grad središta županije imaju ispostave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Vidimo jedan strahoviti trend pada investicijskih ulaganja i održavanja od 2007. kad se godišnje izdvajalo 30 milijuna kuna došli smo u 2014. sa mizernih, rekao bih, 2,5 milijuna kuna u investicijsko ulaganje i održavanje. Gledajte mi imamo slučaj da izgori dokumentacija u tim sjedištima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje zato što nema vatrodojave, radi se sa papirima, to je slučaj koji se dogodio u Puli, ali nije to usamljen slučaj, toga ima puno više. Dakle, traži se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da trči utakmicu najbrže što je moguće na 100 metara i staviš mu još olovne utege na noge, to ne ide tako. Ajde, raduje me da je u proračunu za 2015. barem duplo više nego ove godine, ali je to užasno nedovoljno da bi se osigurao normalan rad zaposlenih u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i da bi ljudi koji odlaze u urede u svim gradovima, općinama, županijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko imali pristupačnost osigurano. Vidimo u ovom izvješću u kojem smo dobili za koje sam vam se zahvalio da jedan veliki broj ispostava nije pristupačan za osobe sa invaliditetom, da jednostavno uvjeti rada ne odgovaraju ono što bi bilo normalno za obavljanje ovog posla. Dakle, ono što ja mogu, sigurno ćemo se zalagati i sada i ubuduće da se ovaj rad obavlja na jedan bolji način, ali jednostavno ovo kako je sada nije dobro. Naravno, vi ne odlučujete o tome. Osiguravaju se sredstva za te namjene u državnom proračunu. Siguran sam da kad bi bilo upravljanje Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje od strane onih koji doprinose uplaćuju, da bi oni znali puno bolje puno bolje štititi to što su izgradili, ali ovako svi na neki način kažu oni su veliki, oni će već nekako to napraviti i tako biva, ali siguran sam da ne mogu ti ljudi dugo godina izdržati radeći na taj način. Neću puno duljiti, ali moram još jednu stvar reći. 1% mirovinskih rashoda je trošak 3 tisuće zaposlenih Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. To je negdje između 10 i 11 tisuća kuna po zaposlenom mjesečno, bruto. Da li ste se nekad upitali drage kolegice i kolege koliko mirovinski fondovi skupa uzmu svoj fi, svoj prosjek od onoga što im država uplaćuje 5 milijardi godišnje i od onoga što kreću 60 milijardi godišnje. To je isto tako blizu 300 milijuna kuna. Na koliko zaposlenih? Najviše 200. Stavite, usporedite te dvije stvari. stvari. Usporedite te dvije stvari i onda možete samo skinuti kapu ovim ljudima što rade, za koliko novaca i koliko imaju kontakata sa građanima, možemo samo biti zahvalni i čestitati zaposlenima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na jednom požrtvovanju i na jednom profesionalnom na jednom profesionalnom odnosu prema osiguranicima i prema umirovljenicima. Naravno i ja ću osobno kao i klub HSU-a svakako glasati za ovo izvješće i podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. **Zgrebec, Ivan Šuker, imate čast da završite, budete zadnji u ovom jesenskom zasjedanju. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ravnatelju. Kolegice i kolege, pa ostalo nas je jako puno za jednu temu koja je vrlo bitna. Prije nego što krenem na ovaj svoj dio rasprave onda bih samo kolegi Hrelji rekao da prije 90. je to famozno pozitivno poslovanje, ja se sjećam iako sam relativno malo radio u u tom vremenu plavih, zelenih i crvenih knjiga kada je usfalilo para pa onda su išli …, dizali su se doprinosi, tako se punila ta kada. No, nije to bitno. Dakle, izvješće je tehnički vrlo korektno napravljeno i ustvari tko će ga pogledati može iščitati iz njega sve što mu treba. Meni je doduše ostala još jedna tablica nedorečena, o njoj stalno govorimo, o tome ću kasnije. Međutim, ja sam se javio za raspravu zbog dvije stvari. Jednu sam načeo u replici kolegi Liniću, međutim ona druga o kojoj, zbog koje želim raspravljati jer mislim da naprosto ovo izvješće ne smije proći, a da ne ostane ne zabilježeno ono što je ustvari najveći problem, a to je tablica na strani 14 i prosječne mirovine. 840 tisuća hrvatskih umirovljenika ima mirovinu ispod 3000 kuna. 290 tisuća umirovljenika ima mirovinu ispod 1500 kuna. I od tih 290 su pobrane i određene skupine koje iz čisto opravdanih razloga imaju takvu mirovinu, to su prije svega naši ljudi koji su najveći dio svog radnog vijeka proveli u zemljama zapadne Europe i vrlo kratak radni staž su imali u RH, iz tog osnova oni imaju mirovinu nekoliko stotina kuna i to ne treba gledati. Ovo vam je isto tako jedan veliki problem, a to su hrvatski poljoprivrednici koji imaju vrlo nizak prosječni staž i iz tog osnova imaju vrlo visoku mirovinu i oni u principu o kojima djeca ne vode brigu su dovedeni u jednu izuzetno tešku situaciju. E s obzirom na tešku situaciju u poljoprivredi, s druge stane više niti fizički nisu sposobni raditi, dakle to je isto jedna grupacija o kojoj itekako treba progovoriti kada govorimo o ovom izvješću. Međutim, kolegice i kolege najporaznije je da iznad 5 tisuća kuna u Hrvatskoj ako eliminiramo onu tablicu o kojoj ću kasnije govoriti, ima samo 37 tisuća umirovljenika u RH, a iznad 6 tisuća kuna ima njih samo 13 tisuća. I to je naša slika, to je naša realnost i to je naš problem i mislim govoriti o ovom izvješću, … poštovanje prema svim kolegama koji su govorili prije, ne spomenuti ove podatke je nepoštivanje prema tim ljudima. Tim ljudima koji su u principu izgradili sve ono što mi danas imamo. Svaki u svom različitom periodu i nisu oni krivci što u proteklih, ajde recimo 25 godina prosječna plaća se kretala od nekoliko stotina kuna pa je došla na današnjih 5 tisuća i još nešto kuna. A sjetite se recimo 90-ih godina, minimalna osnovica za uplatu mirovinskog za obrtnike je bila 800 kuna, mnogi su u principu se prijavljivali na to, a to je bila minimalna osnovica, tako nekako je bila i minimalna plaća. I dakle, ova tablica svima nama koji se bavimo bilo kakvim društvenim radom, naprosto treba otvoriti oči i nju treba gledati ovako jer se radi nažalost o milijun i 200 tisuća naših sugrađana koji su poštenim radom zaradili ovu mirovinu, imaju ovakvu što je, što je ono najtragičnije, naprosto u sljedećim godinama nema mogućnosti da ta mirovina bude veća i kasnije ću se vratiti na ovaj drugi dio priče …, međutim želim samo nešto reći. Ovi podaci po ovim mirovinama po posebnim propisima, svi ti ljudi bez obzira da li su pripadnici, … naravno oslobodilačke borbe, da li su pripadnici Hrvatske vojske u II. svjetskom ratu pa do pripadnika branitelja iz Domovinskog rata, svi su oni prije odlaska u mirovinu imali određen broj godina staža. Da li je to 5, 10, 15, 20, ali svi su oni jedan dio svog radnog vijeka uplaćivali u mirovinski status i ne može se reći da oni dobivaju mirovinu isključivo kao posljedicu nekakvih posebnih zakona. Iznos te mirovine je određene, minimalni iznos temeljem nekih posebnih zakona i zato kažem, možda bi bilo dobro, ne znam da li je to moguće da jedanput kada nekakav popratni materijal napravimo koliki je prosječni radni staž, dakle koji se uplaćivao u doprinose za sve ove kategorije pa da naprosto jedanput po maknemo

su prije nego što su otišli u … mirovine po posebnom statusu radili negdje, uplaćivali i većina tih ljudi je i relativno dobro zarađivala jer manje-više svi su visoko obrazovani, prema tome i zbog toga je možda to dobro objaviti. A zašto sam rekao da ću se vratiti natrag na ovu … kada sam govorio da 840 tisuća umirovljenika prima mirovinu ispod 3000 kuna? To je ovaj drugi stup mirovinskoga. Možda to nije tema ovoga, međutim mi smo da tako kažem konsenzusom '99. donijeli odluku o mirovinskoj reformi u RH, kasnije je taj zakon doživljavao i raznorazne zahvate zbog toga što su ljudi išli u različita vremena u mirovinu pa su imali različitu mirovinu, međutim ono što se nažalost nije dogodilo zbog stanja u proračunu, a to je, nije se naprosto ispoštivalo temeljna stvar kad se donosio Zakon o reformi mirovinskog sustava, a to je da negdje do 2006., 2007. godine uplata u drugi stup mirovinskog mora biti minimalno 8%. Recimo u današnje vrijeme ona je morala biti po tim nekakvim projekcijama 10%, a to znači da bi u današnjim vremenima to bilo negdje oko 12 milijardi kuna godišnje se uplaćivalo u drugi stup mirovinskog. E sada, sa ovih 5% nažalost kada bude netko iza nas za 15 ili 20 godina gledao isto ovakva izvješća, onda kada bude komparirao ovo što se dobije iz ovoga što će se isplaćivati iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje plus ono što će se isplaćivati iz individualne štednje, dakle vlastite uplate u drugi stup mirovinskog nažalost će govoriti isto o vrlo niskim mirovinama i mene je sve strah da neka Vlada u nekim budućim vremenima će morati posegnuti za nekakvim dodatkom za mirovine jer nažalost možda će odnos onih koji će ako stavimo na današnju razinu, koji će imati mirovinu ispod današnjih 3000 kuna biti daleko više nego što ih danas ima u postotku. Upravo zbog ovih 5000. Druga stvar, kada sam rekao u proteklih 14 godina, dakle to je bilo, ajde da kažem 7 godina koalicijske Vlade i 8 godina HDZ-ove, rađena su dva možda najbitnija projekta koji su točno imali naum i koji su koštali 100 milijardi kuna, drugi stup mirovinskoga i autoceste. Autoceste bez kamata koštaju 100 milijardi kuna. Isto tako kada uzmemo koliko smo se zadužili umjesto ono što uplaćujemo u mirovinsko moglo je doći u proračun, … kamate, možemo … o iznosu od nekakvih 120, 130 milijardi kuna. Međutim, kako danas nažalost se govori o autocestama neki da ih treba monetizirati ili nekome iznajmiti tako se postavlja pitanje što će biti sutra sa mirovinama iz drugog stupa mirovinskog i bez obzira što netko dobiva 200 ili 300 milijuna za upravljanje ovim fondovima, sva sreća je i tu se moramo vratiti na 2009. i 2010., sva sreća je pa je većina novaca bila uložena u državne obveznice jer 2009. u naponu ekonomske i financijske krize ovi dobrovoljni mirovinski fondovi su izgubili negdje oko milijardu i pol milijuna zbog ulaganja koja su naprosto uslijed ekonomske krize donesla gubitak jer gledajte, svako ovakvo ulaganje je u principu vrlo rizično jer vi ako ne ulažete u vrijednosne papire države, sve drugo je rizično i prinos tog fonda može biti takav kakav je. Dakle, i da zaključim. Ne mogu se nikako složiti da je odnos zaposlenih u Hrvatskoj 1,18:1. 250 tisuća ljudi dobiva plaću iz državnog proračuna. Još nekakvih 15-ak tisuća dobiva iz jedinica lokalne samouprave i kad uzmemo javna poduzeća koja su direktno vezana na proračune, to vam je po prilici negdje skoro 280 do 300 tisuća ljudi. I kad od milijun i 340 tisuća zaposlenih odbijete tih 300 tisuća ljudi onda dođemo da stvarno realni sektor koji stvara novu vrijednost i uplaćuje u mirovinsko, onda dobijemo da je odnos takvih stvarno zaposlenih i onih koji primaju mirovinu negdje 1 na prema, zapravo 0,80:1. Jer gledajte, mi ovo što uplaćujemo iz svoj doprinos mirovinski iz proračuna, praktički iz iste kase uplaćujemo u istu kasu da bi se moglo nešto isplatiti i dati umirovljenicima. Zato, i to je možda taj strukturni problem o kojem mi trebamo govoriti na takav način iz jednostavnog razloga da nam se otvore oči, vas, gospođo potpredsjednice, da nam se otvore oči, ustvari … nam je put da riješimo ovaj problem. Evo, hvala lijepa. Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Šuker, ja sam vam iznimno zahvalan na ovoj zadnjoj rečenici o ovome kako se tu uplaćuje doprinos u istom džepu ili u istoj riznici jer ste ovdje artikulirali logiku riznice riznice i to je ustvari jedna istina o kojoj bi se morali svi skupa zamisliti. Ono što držim da je vrijedno naše analize je ovih 8 tisuća umirovljenika ispod 2000 kuna, to je vrlo dramatično, vrlo zabrinjavajuće, ali nije i prava istina. Rekli ste dijelom da se ovdje skriva i 180 tisuća razmjernih mirovina koji osim mirovine koje ovom statističkom pokazatelju imaju i neku drugu neku drugu mirovinu. Naravno, još uvijek oni koji nemaju obvezu oporezivanja svoje mirovine u Hrvatskoj, npr. mirovine iz Njemačke, ne prikazuju se kao dohodak iako bi po meni trebalo prikazati taj dohodak i radi ostalih socijalnih prava. Drugu stvar rekli ste o konsenzusu iz 1999. godine, gledajte mislim da je bio konsenzus političkih subjekata, ali nije bio konsenzus socijalnih partnera i kako god je, tada smo krenuli sa aktualnom vrijednosti mirovine 36,15 kuna, mogli smo krenuti sa 42 kune jer je to bila isključivo politička odluka. Tada bi cijela ova priča nešto drugdje i puno teže ali možda bi u međuvremenu bili odgovorniji pa ne bi stvorili toliko umirovljenika, možda bi čuvali radna mjesta kroz ove naše, sve ove naše godine politike. I još jednu stvar da kažem, dozvolite potpredsjednice, da, 1999. smo govorili o postupnom povećanju izdvajanja za drugi stup, ali smo govorili i o 2% povećanja realne plaće po godini, a izostalo je i to. različitom u lošim. Vi se sjećate potpisanog ugovora sa državnim službenicima i namještenicima o rastu plaće svake godine 6%. Kada imate gospodarski rast 5% onda možete tako. Isto tako sjetite se da su tih godina mirovine se praktički povećavale 4, 5% godišnje, s obzirom na indeksaciju, dakle to su bile dobre godine i to je bilo tako, međutim stvar je u tome kad sam govorio o ovom istom džepu da plaće bez materijalnih troškova koštaju državni proračun 30 milijardi, 36,5 milijardi koštaju mirovine. Negdje oko 5 milijardi od tih plaća su mirovinski doprinosi. Dakle, vi ga s jedne strane knjižite ovdje o trošak pa ga knjižite u prihod, pa ga opet knjižite u trošak, a u principu to nije to, ali ako hoćemo riješiti problem ovih deficita od 17,5 milijardi onda moramo govoriti o ovom odnosu 0,85:1. Jer kada taj odnosu 0,85 se podigne, onda će ovaj postati neutralan u državnom proračunu, onda će problem mirovina biti drugačiji iako posljedice rata, gubitak samo u Sisku i Vukovaru, 50 tisuća radnih mjesta je nešto što nas je dovelo Hrvatska da ima milijun i 750 tisuća zaposlenih, onda uopće ne bi razgovarali na ovakav način o ovim problemima, možda ključnih strukturnih problema javnih financija u RH i na njih se naprosto treba gledati na takav način bez ikakvog političkog prizvuka jer svi se slažemo da imaju male mirovine, onda nemojmo govoriti isto tako kada iz proračuna se mora izdvojiti toliko … da li je to tako jer vidite da ni jedna Vlada to ne može promijeniti. Ne može promijeniti dok ne bude većeg broja. A što se tiče drugog stupa mirovinskog, ja o njemu imam svoje mišljenje i svoj stav. To sam rekao u 2. mjesecu 2009. kada je počela gospodarska kriza, da tih 40 milijardi samo treba pobrati u državni proračun pa su me razapeli oni koji uzimaju godišnje 300 milijuna, a da upravljaju s nečim bez ikakvog rizika. I završna riječ ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, gospodina Srećka Vukovića. Izvolite. **Vuković, Srećko** Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Evo, zaista mi je čast da ste ovogodišnju ovogodišnje dakle zasjedanje Sabora zaključili sa jednom tako temom koja je od posebnog društvenog interesa, ne samo po svojoj financijskoj težini nego zaista po ljudima, po korisnicima mirovine, kao i osiguranicima koji će jednog dana biti umirovljenici i da zaista zaslužuje da možda kao šećer na kraju ova rasprava i ovo izvješće dođe pred vas i u ime svih zaposlenika zavoda se zahvaljujem na svim pohvalama koje su izrečene. Rekao bih da su bile zapravo jednodušne i to ne u samom izvješću, nego upravo i radu zavoda, a to znači radu njegovih zaposlenika jer ne bi bilo ovakvog izvješća niti rezultata iz ovakvog izvješća o radu da iza toga ne stoje zaposlenici koji su uistinu radili za manju plaću puno, puno više. Da je takvih ustanova više zaista, da je takvih poduzeća u Hrvatskoj više, mislim da bi u ovom trenutku i ta financijska kriza za nas sve skupa bila manja, ali da treba primjereno vrednovati rad zaposlenika, kako kroz njihove plaće, ali i kroz ulaganja u nefinancijsku imovinu, svakako da i to, ja se nadam da ćemo kroz sljedećih godina u nekoj boljoj situaciji i postići. Par možda odgovora na nekakva pitanja ili možda nekakve primjedbe. Što se tiče sredstava za doplatak za djecu tu bih htio razjasniti, dakle ona u 2013. pa ni u ovoj 2014. nisu sastavni dio i vodila su se i vode se još u ovoj godini na kontu Ministarstva socijalne politike i mladih, a Zavod za mirovinsko osiguranje provodi dakle onaj postupak ostvarivanja prava na doplatak za djecu i isplate, ali sredstva su kroz konto Ministarstva socijalne politike i mladih. U 2015. u proračunu kojeg ste prihvatili prije dva do tri tjedna je drugačije, sada su ta sredstva, prije tjedan dana, sada su ta sredstva dakle i na kontu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u okviru glave Ministarstva rada i mirovinskog sustava pa će zaista sada i sredstva u 2015. onda biti zajedno sa sredstvima za mirovine. Ali opet, odvojeno, dakle vidjet će se točno koliko ide za mirovine, a koliko za doplatak za djecu. Što se tiče odnosa osiguranici korisnici, tu bih htio, dakle, bilo je zaista na 31.12. 26 tisuća korisnika manje zbog obustavljenih mirovina, zbog OIB-a, ali bilo je i 19 tisuća osiguranika manje zato što smo u rujnu 2013. godine, pod navodnike, ali i doslovce, kako hoćete, očistili našu bazu osiguranika, jednostavno smo ju pročešljali i iz nje izbacili sva ona poduzeća koja su bila otvorena i neki zaposlenici koji su se vodili bez plaćanja doprinosa zajedno sa trgovačkim sudom i sa ostalim institucijama u Hrvatskoj, poreznoj upravi, smanjili smo taj broj za 19 tisuća, dakle ne umjetno, nego 19 tisuća manje onih koje smo vodili kao osiguranici u prethodnim godinama, a de facto nisu bili osiguranici. Što se tiče nepripadnih isplata, bio bih presretan da njih uopće nema, oni nisu samo problem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatske, oni su problem i Japana i Njemačke i u svim razgovorima koje sam ja vodio sa direktorima mirovinskih mirovinskih zavoda uglavnom europskih zemalja naravno, svi imaju taj problem. Kod nas je on znatno, znatno manji nekoliko godina unazad. 2011. je donijet propis koji je … znatno tome, nekad su se mirovine dakle obustavljale odnosno pripadale su do dana kada je netko umro i onda automatski, s obzirom da je vrlo kratko vrijeme teško zaustaviti tu isplatu, tu prvu isplatu, dolazilo je do znatne nepripadne isplate. Propis je promijenjen i sada mirovina pripada do kraja mjeseca ako je netko umro i na taj način je i taj onda obim nepripadnih isplata po tom osnovu znatno smanjen. Naravno da je i ovaj OIB postigao vrlo dobre rezultate, dakle izmjenom zakona u 2013. godini i prethodno povezivanje uvođenjem OIB-a u sustav RH, mi sada više ne trebamo mjesec, dva, tri da nam netko dojavi da je netko umro. Dakle, kroz sustav OIB-a mi smo praktički u realnom vremenu 2 do 3 dana znamo da je netko umro, obustavlja se mirovina, dojavljuje se banka i time time je znatno ta nepripadna isplata ili odljev mirovina smanjen. Podatak je dakle od 46 tisuća 777 mirovina u inozemstvu koje su obustavljene zbog nedostatka OIB-a, taj broj je sada smanjen, znatno smanjen, dakle na 2600, ali još uvijek procjenjujemo da je problem naročito prema BiH takav i vjerujem da ćemo upravo kroz sporazum o razmjeni podataka i s druge strane dobiti odgovor, mi smo spremni na to i tu smanjiti odljev sredstava i tu pospješiti da nam ne prođu mjeseci dok ne dobijemo dojavu da je netko u nekoj drugoj državi umro, vrlo je teško onda iz te druge države tražiti i dobiti, lako je tražiti, ali teško je dobiti povrat tih sredstava. Živahni smo starčić, zahvaljujem na toj sintagmi. Zaista smo živahni, vrlo živahni, nije nam izgorila dokumentacija na svu sreću i sreću umirovljenika, radilo se o dvije prostorije u Puli, uvaženi zastupnik Hrelja je o tome govorio. Vjerujem da se to neće ponoviti i svakako da ulaganja u vatrodojavu su nešto u okviru ovih ulaganja u nefinancijsku imovinu, na što moramo ulagati u sljedećem razdoblju. Uvaženi zastupnik Šuker predložio je nešto što čini mi se ili siguran sam da ćemo upravo moći napraviti nakon što napravimo razdvajanje, dakle taj projekt o kojem sam govorio, nakon kojega ćemo imati točno definirano koja su sredstva u posebnim mirovinama temelj iz uplaćenog doprinosa i staža osiguranja, a koja su zaista poseban staž, posebnost po određenom posebnom propisu i tada će, ne samo kroz tablice i kroz izvješće nego će se i to vidjeti u financijama u proračunu proračunu za sljedeću i ovu, već 2015., te svim sljedećim godinama, puno preciznije nego što je to sada. Eto, toliko. Naravno da još na kraju, slažem se sa svima vama, zapravo čini mi se i svi se tu slažemo da je mirovinska politika nešto što je zapravo ono što se tiče sviju nas i onih koji su sada u mirovini i nas koji ćemo biti u mirovini i ona je zapravo dugoročna stvar, dugoročna strateška stvar i svi zajedno moramo, i Vlada i Zavod za mirovinski koji ima stručnjake koji mogu doprinijeti u tome kao i ovaj uvaženi Dom, visoki, dakle da doprinese jednoj dugoročnoj strategiji, stabilnoj strategiji koja će umirovljenicima sutra već, dakle kroz neko razdoblje biti bolje nego što je ovim umirovljenicima koji koji za ovu vrlo malu mirovinu žive danas od te mirovine. Zaista sustavu nije lako jer s jedne strane država je prenapregnuta, proračun je prenapregnut da pokrije sadašnje izdatke, a s tim sadašnjim izdacima naši umirovljenici jedva žive u najvećem dijelu toga. Hvala vam još jednom lijepo i poštovanje. Hvala lijepa i vama. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati sutra. Kolegice i kolege, sutra nastavljamo u 9,30. Glasat ćemo o raspravljenim točkama. Hvala lijepa. Do viđenja. Hvala